Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna julgeolekuolukord on tõsine, siis annan üle

me siis teeme.Sissejuhatuseks ütlen, et maailma ebademokraatlikud suurvõimud ehk totalitaarne Hiina ja autoritaarne Venemaa ei varja oma strateegilist peaeesmärki, milleks on hävitada praegune USA‑keskne maailmakord, kus lääs on domineerival positsioonil. Hiina soovib hõivata Taiwani, Venemaa tahab taastada oma endist nõukogudeaegset mõjusfääri. Mõlemad teevad koostööd, koordineerivad tegevusi.

Mida me kogu selle kompleksse kriisiga teeme? Seetõttu meil ongi 15 küsimust proua peaministrile ja Riigikantseleile tervikuna läbimõtlemiseks. Need on võib-olla mõeldud abikäena, positiivse spikrina, et me suudaksime üheskoos paremini mõelda ja ennetada seda kriisi, erinevalt eelmistest kriisidest, millele me rohkem oleme reageerinud. Aitäh!

Ma tahaksin ise ka selle uudisega ikka täpselt kursis olla. Aga, hea esindaja, palun andke üle ja siis me jõuame selle meeldiva uudise juurde. Kaks seaduseelnõu: esiteks ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse eelnõu, Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust keskkonnaminister, ja teiseks lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu, selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust kaitseminister. Mõlemad eelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Head ametikaaslased! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise ning Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Tõsi on see, et meil on hea uudis: Eesti sportlane Kaia Kanepi on võitnud Australian Openil ja sammub edasi. Nii et ma arvan, et me kindlasti ühineme õnnitlustega. Palju õnne

Alustame päevakorra hääletamise ettevalmistamist.

panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 3. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 71, vastu ei ole keegi ja 1 erapooletu, on päevakord kinnitatud. Head ametikaaslased! Alustame esmaspäevase päevakorra menetlemist. Meil on täna kolm arupärimist. Tahan kõigile ametikaaslastele öelda, enne kui te siit ära lähete, head ametikaaslased, et peale arupärimisi, nagu ikka esmaspäeviti, on vaba mikrofon. Olete kõik palavasti vabasse mikrofoni oodatud. Esimene arupärimine, Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Helir-Valdor Seederi, Heiki Hepneri, Mihhail Lotmani, Priit Sibula, Raivo Tamme, Andres Metsoja, Tarmo Kruusimäe ja Üllar Saaremäe 9. Saaremäe 9. jõulukuu päeval 2021. aastal esitatud arupärimine on energia hinna tõusu kompenseerimise probleemide kohta ja kannab numbrit 98. Arupärimisele vastab peaminister Kaja Kallas.

Austatud proua peaminister! Austatud rahvaesindus! Isamaa fraktsiooni liikmed esitasid 9. detsembril läinud aastal arupärimise, mis puudutas energia hinna tõusu kompenseerimise probleeme. Selles me juhtisime tähelepanu, et valitsuse toona kehtestatud, otsustatud meetmed – tegelikult osa meetmete üle toona alles arutati osa meetmete üle toona alles arutati – venivad, kui samas oli teada, et juba septembrikuu lõpul parlamendis juhiti tähelepanu vajadusele kiirelt leida leevendusmeetmeid energiakriisiga seonduvalt.

Arvesse võttes, ma rõhutan, olukorra ajakriitilisust ja tõsidust – ka vähekindlustatud inimestel seisid ees jõulud ja aastavahetuse aeg –, me pidasime tähtsaks, et need kompensatsioonimeetmed rakenduksid ikkagi eelmise aasta jooksul.

Inflatsioon oli läinud aasta detsembrikuus meil üle 12%, kõrgeim Euroopa Liidus. Meie palve oleks, et proua peaminister annaks valitsuse poliitilise käsitluse inflatsioonitõrje abinõude kohta, kuidas elukallidus ei hävitaks meie majanduse konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut.

arvestades seda, kui palju käibemaks vähendaks energiakandjate hinna tõusu. See oleks positiivne tarbijatele. Ettevõtjate puhul oleks see neutraalne, sest nad saavad käibemaksu tagasi.Teine Teine küsimus puudutab seda, et valitsuse meetmed, mis on seotud elektrienergia hinna tõusuga, keskenduvad lühiajalistele, paarikuulistele kompensatsioonidele,

hinna tõusu leevendamiseks? Isamaa on välja pakkunud elektrituru reformi kava. Ma paluksin proua peaministrilt valitsuse positsiooni elektrituru reformi kava suhtes,

Kolmandaks on mul palve: miks valitsus toetab heitmekaubanduse üleeuroopalise süsteemi jätkamist, mitte ei toeta – kuigi paljud ettevõtlusorganisatsioonid on selle ettepaneku teinud – ühetaolise prognoositava makse kehtestamist?

jooksul, ja täpselt niimoodi ma nendele arupärimistele ka vastan ja teie ees olen. Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis loomulikult selleks, et nendeks põhjalikult valmistuda ja saaks anda Riigikogu liikmetele korrektseid vastuseid, palun esitada selline arupärimine, kus need küsimused kõik kirjas on. Aga tulen nüüd selle arupärimise juurde. Küsimus nr 1: "Millest on tingitud selline korralagedus ja venitamine toetusmeetmete käivitamisel ning kes selle eest personaalselt vastutab?" Vastus. Valitsus on otsustanud järgmised energia hinna tõusu kompenseerimise meetmed. Esiteks, elektri võrgutasu 50%‑line alandus kogumaksumusega 88,25 miljonit puudutab iga elektritarbijat, nii füüsilisi isikuid kui ka juriidilisi isikuid. Teiseks, gaasi võrgutasu kaotamine täies ulatuses kogumaksumuses 25,08 miljonit. See puudutab iga gaasitarbijat, nii füüsilisi isikuid kui ka juriidilisi isikuid. Kolmandaks on sihitud meede leibkondadele, kus sissetulek pere ühe inimese kohta on alla mediaanpalga. Hüvitatakse sellisel juhul energiakulutuste – ma räägin elektrist, gaasist ja keskküttest – tõusust 80%. See kehtib septembrist märtsini, ka tagasiulatuvalt.

Selle arvutab elektrimüüja ise arvelt maha ja see kehtib jaanuarist märtsini. Teiseks, hinnalagi gaasi hinnale kodutarbijatel 65 eurot megavatt-tunni kohta ja seda ületava osa kompenseerib riik 100% kuni tarbimiseni 2,75 megavatt-tundi. See kehtib jaanuarist märtsini.

vähendamise meede kajastus juba novembrikuus arvel oktoobrikuu eest. Novembri lõpus ehk kuu aega peale valitsuse otsuseid kinnitas riigihalduse minister sihistatud toetusmeetme määruse ning STAR-rakendus töötati koos testperioodiga välja

Alates jaanuarist alustasid kiiremad kohalikud omavalitsused, näiteks Tartu, oma elanike teavitamist, et on võimalik toetust saada, ning juba 13. jaanuaril kanti esimestele taotlejatele raha üle. Tallinn ja Narva alustasid toetuste vastuvõtmist 17. jaanuaril ja seetõttu saavad nad oma elanikke aidata hiljem. Teine küsimus: "Kas omavalitsustel on keelatud maksta taotluste alusel toetusi jooksvalt välja ja siis see raha riigi eraldisega tasaarveldada? Kui see nii on, siis palun selgitage, miks sellise süsteemi kasuks otsustati? Kui see nii ei ole, siis miks omavalitsused seda ei tee?" Vastus. Valitsus ei ole vastu võtnud vastavat keeldu. Kohaliku omavalitsuse, põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse, see on valla või linna demokraatlikult moodustatud võimuorgani õigus, õigus, võime ja kohustus on seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes linna ja valla elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna ja valla arengu iseärasusi. Kohalikel omavalitsustel tuleb oma tegevuses lähtuda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest. Toetusskeemi põhimõtted ja tingimused, sealhulgas rahastamise kohta, töötati välja tihedas koostöös omavalitsustega.

Kui ma neid numbreid vaatan, siis mul tekib küsimus, miks tänane koalitsioon ei toeta neid inimesi, kes on kümme aastat fikseeritud hinnaga elektrit ja gaasi ostnud,

Ma saan aru, et kõigile siin saalis see Norra näide väga meeldib, aga ma igaks juhuks rõhutan üle, et Norra kompenseerib ainult elektrit, ta ei kompenseeri gaasi, ei kompenseeri keskkütet, nagu teeme meie.

Näiteks Soomes on fikseeritud hinnaga 90% kõikidest lepingutest, ainult 10% on börsihinnaga. Eestis on need kuskil pooleks ja seetõttu kõik, mis läheb sellest hinnast üle, ju samamoodi kompenseeritakse. Aga igal juhul pikemas perspektiivis on suvekuudel tõesti mõistlik nendel, kes kardavad neid kõrgeid tippe, hinnad ikkagi fikseerida. Tuleb välja, et need, kes on seda varem teinud, on teinud targasti.

Sestap inimesed pöörduvadki meie poole, et miks me ei ühtlusta. Kas ja kui palju on jõudnud teieni seda signaali, et nõutavaid dokumente või tõendamist on omavalitsuste lõikes väga palju erinevat, ja kas valitsusel on plaan ka ühtlustada või siis vähemalt selgitada, milliseid põhimõtteid järgides on ühte või teist asja nõutud? Vahest, kui nõutakse ka, ütleme, ettevõtlusega seotud mingeid tuludeklaratsioone, jään mina nõutuks, et miks seda nõutakse. Aitäh! Meil ongi üleriigilised lahendused, need on kokku lepitud üle riigi, neid peavad lihtsalt rakendama kohalikud omavalitsused.Mis puudutab tulude tõendamist, siis need on täpselt needsamad tulud, mida inimesed peavad tõendama ka maksudeklaratsioonis.

ühed on olnud võib-olla natuke kiiremad neid asju rakendama ja mõelnud kaasa juba meetmete väljatöötamise ajal, toonud probleeme välja, et saada asju paremaks. võib-olla nii väga teinud ei ole. Aga ma usun, et kõik kohalikud omavalitsused tahavad oma inimesi aidata ja saavad ka need üleriigilised lahendused ikkagi tööle. Lisaks tahan rõhutada, et need viimased meetmed, mis me tegime, ei nõua mitte mingisugust taotlemist, arve pealt arvatakse see summa

ilmselgelt on üks tõsine komponent energia tarbimise, energiadefitsiidi ja kõrgete elektrihindade kujunemisel. Tsiteerin: "Sellal kui memmeke lõdiseb 15kraadises toas, sest ei suuda elektriarveid maksta, on Eesti elektrijaamade külge kinnitunud krüptokaevandused,

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Meil on juttu küll praegu peaasjalikult eratarbimisest siin küsimuses, aga te kindlasti oskate ka äritarbijate kohta rääkida. Kas lisaks võrgutasu vähendamisele on ettevõtjate jaoks tulemas täiendavaid toetusmeetmeid? Meie

Kas valitsusel on plaan kuidagi ka meie ettevõtlust toetada või jäetakse meie tublid ettevõtjad tormi kätte? Aitäh! Väga suur soov on ettevõtjaid aidata ja me oleme seda meedet otsinud. Ma lihtsalt kirjeldan, mis on raskused raskused võrreldes kodutarbijate [toetamisega]. Meil on konkurentsireeglid ja kui sa riigina maksad mingit toetust või annad mingit soodustust

et teised seda toetust ju ei saa. Ehk ühed saavad justkui mingi eelise, mis on konkurentsieelis teiste ees. Seetõttu tuleb neid asju väga kaaluda. Lisaks on terve rida piiranguid, mida ettevõtetele saab kehtestada või ei saa. Nii et me otsime võimalust täiendavaid meetmeid teha.

Andres Metsoja. Aitäh! Austatud peaminister! On räägitud väga palju ka energiasäästust, energiatõhususest ja hajatootmisest kuni 200‑kilovatiste päikesejaamadeni välja.

et liitumine jääks kõigi meie ehk maksumaksja kanda. See ei oleks üksiku jaamaga seotud, kuna see on laiem teema, võrk peab vastu pidama ja seal on palju detaile.

Minu suur soov on olnud küll, et need oleksid suuremad, kui praegu on ette nähtud, sest taasterahastust meil on justkui raha sellisteks teemadeks tulemas. See on üks pool. Teine pool puudutab liitumisi, kuidas neid kiirendada. Meil on tõesti üle 8000 megavati võrra liitumisi justkui ootel, erinevatel põhjustel. Osa nendest põhjustest on seotud sellega, et võrguettevõtjad modelleerivad kogu aeg võrku ümber, et kuidas iga tootmine sinna võrku mahuks. See võiks tõesti minna võrguettevõtja

võiks töötada. Ka võrguettevõtjad ütlevad, et see võiks töötada. Nii et me saaks kännu tagant minema just nende tootmiste puhul, mida suurtarbijad näiteks on endale juurde mõelnud, et katta oma energiavajadusi. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Tänan ka eraldi, et te mind ikkagi küsijate hulka jätsite. Lugupeetud peaminister! Te olete propageerinud ja propageerite siin ka praegu tuuleparke ja päikesepatareisid. Aga just siia tulles vestlesin ühe päikesepargi omanikuga, kes ütles, et ta maksab sellele peale, ta maksab sellele peale ja mitte vähe. See lisab tema elektriarvetele eriti talveperioodil arvestatava koormuse. Nii et see ei ole vähemalt praegu, hetkesituatsioonis, lahendus. Minu küsimus on, mida kavatseb valitsus teha, et elektrihinnad püsivalt tuua alla, ütleme, 35, maksimaalselt 40 euro peale megavatt-tunni Aitäh! Kõigepealt, ma ei propageeri eraldi tuult, vaid taastuvenergiat. Taastuvenergia on nii hüdroenergia, tuul, päikeseenergia kui ka biomass

Turul toimuv on nõudluse ja pakkumise suhe. Kui meil on vähe pakkumist ja palju nõudlust, siis hind läheb üles, ja seetõttu tuleb kas suurendada pakkumist või vähendada nõudlust. Need on need põhilised asjad. Ühelt poolt energiasääst, mille jaoks on ette nähtud erinevad meetmed, kui me räägime näiteks kortermajade ja asutuste energiatõhusamaks muutmisest,

osa nendest odavatest elektrihindadest, mis tänu taastuvatele allikatele teistes riikides on. Eelmine teisipäev ma olin Riigikogu ees ja loetlesin erinevaid samme, mida me teeme.

Aitäh! Austatud peaminister! Olgem täpsed ja ärgem eksitagem kuulajaid ja Riigikogu liikmeid, öeldes, et Norras on üks lahendus ja meil on teine lahendus ja Norras kehtib niikaua ja meil kehtib seitse kuud. Kohe järgmises lauses te ütlesite, et see meede, mille kohta peale pärast pikki vaidlusi saavutati kokkulepe, kehtib jaanuarist märtsini. Mina loen siit välja, et see kehtib kolm kuud, mitte seitse kuud. See bürokraatlik, mitte toimima hakanud ja mitte toimima hakkav süsteem kehtib seitse kuud. Me oleme olukorras, kus on kaks skeemi: üks on Reformierakonna skeem ja teine on Keskerakonna pakutud skeem.Aga tegelikult on ju nii, et kaugkütteks kasutatav gaas ei kuulu kompenseerimisele, mis tähendab seda, et Pirital ja Viimsis uutes majades, mida gaasiga köetakse, elanikud on abikõlblikud, aga näiteks sealsamas Vändras – seda teemat on üles

Ei ole. Kõigepealt, ongi kaks erinevat meedet. Jällegi, meie süsteemi puhul on parem see, et võrreldes Norraga on meil tegelikult neid meetmeid rohkem. Meil on üleväljameetmed – elektri võrgutasu alandamine 50%, gaasi võrgutasu alandamine 100%

See arupärimine esitati 9. detsembril. Täna on 24. jaanuar. Jah,

Muidugi, formaalselt on teil õigus, kuid arvestades seda, et tegemist on kriisiolukorraga, kus praktiliselt kogu elanikkond on hädas, näitate te kas üleolevat suhtumist nii Riigikogu liikmetesse kui ka rahvasse või puudub teil täielikult kompetents kriisiga hakkama saamiseks, sest te ei tea isegi, mis on ühe megavatt-tunni hind, mis on 30 eurot kilovati kohta. Millal te astute tagasi? Aitäh!

Arupärimistele vastamise kord: põhiseaduse § 74 ütleb, et tuleb tulla vastama 20 istungipäeva jooksul, ja nende 20 istungipäeva jooksul ma siia vastama olengi tulnud. Nii et kõik on täpselt nii, nagu peab. Aitäh! Ma arvan, austatud juhataja! Hea Kaja! Kõigepealt see armastatud Norra ja Eesti teema. Ütlen kohe ära, et kui me võtame Norra palga suhte elektri hinda ja Eesti palga suhte elektri hinda, siis Norras on energia hind kuus korda väiksem kui Eestis.

Aga probleemistik, mis meil on – praegu hinnatakse, et need probleemid kestavad veel aastaid, neli, viis või kuus aastat. Küsimus on selles, et pikad meetmed ei jõua jõustuda ja lühikesed meetmed saavad otsa. Kuidas me edasi käitume? Kõigepealt pean siiski korrigeerima seda Norra näidet. Tähendab, kui me võtame puhtalt turupiirkonna, siis Norra jaguneb mitmeks turupiirkonnaks. Jah,

Lõuna-Norra, seal oli see 134,20. Nii et tegelikult teie viide ei vasta tõele, et meie hind on nii palju kallim.

Kui te küsite tuleviku kohta, siis olen teiega nõus, et me peame vaatama kitsas perspektiivis seda, kuidas me saame inimesi aidata, sellises keskmises perspektiivis, kuidas me saame hindu allapoole tuua, ja ka pikas perspektiivis, kuidas tagada stabiilsete elektrihindade olemasolu meie turul. Sellest sai eelmisel teisipäeval ka pikalt räägitud. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud peaminister! Täna on sisuliselt jäänud üks elanikegrupp toetusest kõrvale. Need on hooldekoduelanikud. Tõepoolest, eelmine nädal te ka ütlesite, et et nädala, maksimaalselt kahe pärast on teil lahendus laual, kuidas neid toetada. Eile uudistes sotsiaalkaitseministrit kuulates mul enam sellist kindlust ei tekkinud. Tema on veendunud, et

põhjusega. Aitäh! Loomulikult on meie inimesed väga suures hädas ja väga suures hädas on ka need, kellel on fikseeritud pakett. Kuigi te seda kiidate, aga ka see pakett saab otsa ja mitte ainult suvel, kui hind on loodetavasti madalam, vaid ka talvel, ja uut paketti ei saa sugugi mitte soodsalt. Aga see hullumeelne energia hind toob kaasa ka tohutu suure inflatsiooni, Euroopa kõige suurema, ja hindade tõusu. Kuidas te kavatsete seda leevendada? Kuidas te kavatsete aidata meie ettevõtteid, et nad suudaksid ikkagi pinnal püsida ja ellu jääda selles hullumeelses olukorras? Nende sisendhinnad kogu aeg kasvavad, nad on sunnitud hindu tõstma. See on nagu üks suur oravaratas, millel ei ole otsa ega algust. Aga te abistate ja kompenseerite ainult ühest otsast, tegelete tagajärjega, mitte põhjusega. Aitäh! Aitäh! Ühelt poolt on põhjus ka selles, et meie majandusel on läinud väga hästi. Kui me võrdleme oma majandust Euroopa keskmisega või ka meie naabrite omaga, siis meie majandus on kasvanud rohkem kui Läti, Leedu, Soome ja Rootsi majandus. tööpuudus on madalam kui Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis. Meil on läinud hästi ja meie ühiskond on olnud lahti. See tähendab ka seda, et majandusel on olnud võimalus võimalus areneda.Üle maailma on probleem selles, et nõudlus kõikide sisendite järele on suurenenud ja seetõttu on hinnad läinud üles. Juba eelmisel suvel me nägime seda. See ei ole ainult Eesti probleem, see on üleüldiselt probleem üle maailma. Mida me sellega teeme? Esiteks ongi needsamad elektritoetuse meetmed, mis aitavad seda inflatsiooni alla tuua. Neil on tegelikult olnud ka mõju inflatsiooni pidurdamisele. Seda on möönnud ka Eesti Pank. Ühte asja tahan veel kommenteerida.

Mul on küsimus mõneti sama asja kohta. Kas ja kui, siis kuivõrd te peate mõistlikuks, et Eestis suur hulk tarbijaid, sealhulgas eratarbijaid, nende seas palju

Mulle tundub, et see on olnud seotud sellega, et väga palju ei ole elektrituru toimimisest räägitud ja ei ole neid riske teadvustatud, sest elektri hind on olnud madal.

kes ei tunne ennast justkui kindlalt, on automaatselt saanud börsipaketi. Mulle tundub, et selle kriisi võib-olla üks mõju on see, et rohkem teadvustatakse seda ja rohkem räägitakse sellest, mida üks või teine pakett endaga kaasa toob. See võib-olla suurendab inimeste teadlikkust

aitavad neid inimesi, kelle kodu asub kaugküttega majas, näiteks Põhja-Tallinnas, kuhu edastab toasooja gaasi abil Adven Eesti AS ja kus on kolm kuud järjest hinda tõstetud ja nüüd tuli juba ka teade veebruarikuise hinnatõusu kohta.

kaua kesta. Kas teil on ka mingi jälgimissüsteem, et kui meetmed kuskil piirkonnas osutuvad ebapiisavaks või on midagi kahe silma vahele jäänud, siis valitsus saab adekvaatselt ja kiiresti reageerida? Aitäh,

meieni jõuab. Kui tõesti on suurem probleem, nii et me Vändras ei saa selle süsteemiga inimesi aidata, siis me peame vaatama, kuidas me saame seda asja täiustada nii, et see probleem laheneks. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Me oleme siin täna palju rääkinud

ja sealt nad peaksid saama abi. Kohalike omavalitsuste tulubaas sellel aastal suureneb üle 100 miljoni. Lisaks on meil alles jaanuar, kõik tulud on ju jaotatud terve aasta peale ja neid tulusid peaks vähemalt praegu olema.

CO2‑kvoodi hind käituda ehk kui palju see võiks tõusta? Kas nad on analüüsinud ka seda, kuidas see võiks energia hinda ehk elektri hinda mõjutada? Aitäh!

arutelud käivad kogu selle süsteemi ülevaatamise teemal, siis ma arvan, et sealt tuleb ka ikkagi mingi tulem. Mis meie hoiak on olnud? Hoiak on see, et hind peaks olema ikkagi etteaimatav ja lineaarne, sest just eelkõige ettevõtetel pole võimalik arvestada sellega, et hind kogu aeg kõigub. Teiseks on olnud kahtlused, et selle hinnaga on kuidagi manipuleeritud. Seda uurib praegu turujärelevalve,

juhataja! Austatud peaminister! Head kolleegid! Räägime järjekordselt, et midagi on nagu lubatud.

mind teeb kurvaks hoopis asjaolu, et väga paljud Eestimaa inimesed on konservatiivsed. Nad juba kümme aastat tagasi, kui börsile mindi, fikseerisid gaasi ja elektri hinna.

Ma arvan, et selle energiakriisi juures on unustatud üks kõige olulisem asi, mida mitte ühtegi korda ei ole siin saalis ega valitsuses mainitud. Viimased kaks kuni kolm kuud on meie inimesed keeranud kodus kütte maha. Kes räägib 15 kraadist, kes räägib 18 kraadist, aga kõik on temperatuuri maha keeranud. Räägime mõne aja pärast inimeste tervisest. Sa oled päevade viisi külmas toas ja kui õue lähed, siis ega sealgi soojem ei ole. Kasuka ja sokkidega on võimalik toas olla, aga mida see lõpuks tervisele teeb?

Minu jaoks on küsimus selles, et kuskil koalitsioonis on kokku lepitud, et teatud kogus gaasi teatud hinnaga kompenseeritakse, ja sama on elektriga.

siis kuidas need pered hakkama saavad? Just meie noored pered, kellele ei tule ükski toetus appi.

Nad on fikseerinud elektri ja gaasi hinna. Need hinnad ongi umbes sellised, mida praegu kompenseeritakse, aga elektri hind võrreldes detsembriga on jaanuaris ka kõige paremal juhul vähemalt kaks korda kasvanud. Paljudel on see kolm korda kasvanud.

Gaas on üks puhtamaid küttevahendeid, näiteks minu gaasikatlal ei ole korstentki vaja. Ja siis me räägime siin, et mida me teeme.Praegu oleme kõige raskemasse olukorda pannud noored pered, pered, just keskklassi noored pered. Nad ei saa toetusi, neil on laenud, nad kasvatavad oma lapsi.

ükskõik kui suur see energiaarve on. Aga keskmine Eesti inimene ei saa. 75% inimestest saavad keskmist palka või alla selle.

Ma loodan, ütlen veel korra, et tänane valitsus ei tule meile rääkima seda, et näete, oktoobrikuus me tegime otsuse, novembri lõpus saime aru, et seadust on vaja muuta, rahanduskomisjonis saadi sellega kiiresti hakkama, see pandi ühele teisele eelnõule juurde, ning nüüd süüdistatakse omavalitsusi, et nad ei ole hakkama saanud. Nad ei saanudki hakata raha ja toetusi jagama, sest sellist seadust ei olnud. Seadusvastaselt ei tohi asju teha.

Austatud esimees! Minister! Head kolleegid! Jah, mis siin salata, me oleme korduvalt ja korduvalt rääkinud, et me oleme enneolematus kriisis. Ega selle kordamine ei ole üldse vale. Selle taga on ikkagi lootus, et seda märgatakse, et seda märgatakse ka valitsuse poolt.Eestis poolt.Eestis on Euroopa kõige suurem inflatsioon ja hinnatõus. See energiahindade kasv, pöörane ja hullumeelne kasv ei taba ju mitte ainult meie inimesi, vaid ka meie ettevõtjaid. Täna olemegi selles olukorras, kus sisendhinnad ja tootmine on läinud kordades kallimaks sellest, mis ta oli nii-ütelda normaalsel ajal. Meile on väga palju näiteid ajalehtede, meedia vahendusel toodud, et mõnest tuhandest eurost on kasvanud arved mõnekümne tuhandeni ja mõnekümnest tuhandest sadade tuhandeteni ja sadadest tuhandetest miljoniteni.Aga mida see tähendab? See tähendab just seda, et ettevõtjad on sunnitud tõstma hinda. Seega, meie inimesi ei taba mitte ainult elektri ja gaasi hinna tõus, vaid kõik toiduainete, transpordi, mille iganes hinnad tõusevad. Seda me näeme ju juba praegu iga päev, kui me läheme poodi. Aga see on alles algus. See on alles algus. Kõige hullem on see, et see võib viia niikaugele, et meie ettevõtjad hakkavad uksi kinni panema, sest nende kaubal ei ole enam ostjaid, inimesed ei suuda lihtsalt osta ja nemad ei saa enam selliste kuludega toota.

Ja mingit väljapääsu nad ei näe. Väljapääsu ei kuule ka valitsuselt. Ma just küsisin ennist peaministrilt, mida mida kavatseb valitsus ette võtta, et vähendada inflatsiooni, vähendada hinnatõusu. Ainus vastus oli see, et ka see, kui me anname inimestele veidikene, näpuotsaga raha, osaliselt kompenseerime neid kõrgeid hindu, vähendab inflatsiooni. No ma ei tea, minu majandusarusaamad on küll kui me raha jagame, siis inflatsioonile on sellel hoopis vastupidine mõju. Aga täna me näemegi seda, et selle, mida niimoodi näpu otsast pudistatakse, sööb ju mitmekordselt ära just nimelt see hinnatõus.

töötuse määr. Tõepoolest, siiamaani! Eelmise aasta alguses olid meie ettevõtjad väga optimistlikud, optimistlikumad kui teiste Balti riikide ettevõtjad, aga nüüd on risti vastupidi. Me juba kuuleme, kuidas

inimeste arvult esirinnas olev ettevõte, pani vahepeal enda uksed kinni nende hullumeelsete hindade pärast. Tegelikult ongi väga reaalne see, et ühel heal päeval me näeme jälle, kuidas järgmised 100 000 inimest lahkuvad Eestist. Palun lisaaega. Kui palju? Kolm minutit. Palun! Kolm minutit. Aitäh! Eelmine lahkumine toimus just nimelt sellesama Reformierakonna tegemiste ja tegematajätmiste tõttu eelmise majanduskriisi ajal. Täna tüüritakse meid täpselt samas suunas. Ettevõtlusele suunatud abipakette ja ‑meetmeid ei ole. Tagajärg võib olla täpselt samasugune. Kui me räägime töötusest, et see on meil väike, siis me võiksime vabalt käsitleda ka neid 100 000 inimest, kes siit lahkusid just nimelt seetõttu, et neil ei olnud tööd, kümned tuhanded firmad läksid pankrotti, ja need inimesed olid sellepärast, et saada oma igapäevast leiba, sunnitud lahkuma välismaale. Kui me selle hulga inimesi siia otsa paneks, siis ma ütleksin, et meil on täiesti katastroof. Aga need inimesed unustatakse targu ära ja püütakse teha nägu, justkui ei olekski meil mitte midagi viga. Nüüd nendest viimastest meetmetest. Esimesed meetmed on täiesti kohutavad, täiesti arulage bürokraatia, aeganõudev segadus. Väga-väga-väga suur osa inimestest, kes tegelikult peaksid ka kvalifitseeruma nendele toetustele, neid lihtsalt ei saa, kas või sellepärast, et nende sissetulek on võib-olla ainult üks euro suurem, on ette nähtud. See on ju nonsenss. Aga ka need meetmed, mis suure võiduhüüde ja hurraaga välja kuulutati – no kuulge, andke andeks. See on ju silmamoondamine, see on inimeste petmine. See 12 senti

aga kui arved on sadades ja sadades, siis see teda ei aita ja see ei aita üldse neid inimesi, kes on enda maja või korteri viinud elektriküttele. Riik on ju aastaid ja aastaid seda toetanud ja soodustanud, rääkinud, kui puhas ja lihtne ja hea see on. Kunagi oli öine elekter ka poole odavam, inimesed tegidki valiku ja valisid selle. Aga täna öeldakse, et inimesed on teinud vale valiku. Ei ole! Nad tegid valiku oma kõige parema äranägemise ja teadmise järgi. Täpselt samamoodi räägitakse, et te olete teinud vale valiku, kui olete

kellel need fikspaketid just lähiajal lõppesid või lõpevad. Nemad maksavad ikka seda täishinda ja on ka siiamaani maksnud oluliselt kõrgemat hinda kui börsipaketi omajad.

Milles on probleem? Probleem on selles, et lahendused peaks tulema valitsusest. Loomulikult, ministrid, valitsuse liikmed, on rääkinud pikaajalistest vajadustest ja lahendustest, millega tuleb ilmselgelt ka tegeleda. Siin on kõige olulisem teema see, et Eesti peaks riigi tasandil välja valima need strateegilised piirkonnad, kuhu rajada meretuulepargid ja ka [tuulepargid] maismaal. Tõenäoliselt, vaadates seda, kui üle kivide ja kändude meil see läinud on,

vajaliku energiatootmise seal püsti paneks. Nüüd aga nendest meetmetest. Veel eelmisel nädalal siit puldist mitmel korral kiideti seda versiooni, kui tubli on olnud Tartu, kuidas seal kõik hästi läheb, kuidas nad alustasid tervelt nädal aega varem ja isegi juba jõudsid inimestele hüvitisi välja maksta, kui

selle bürokraatia menetlemiseks. See on tohutu laviin, millest tuleb läbi sammuda. See on see, mis puudutab kohaliku omavalitsuse poolt. Mulle helistas üks tuttav, kes aitas oma vanematel seda taotlust teha.

Aga ma ei pea ka väga mõistlikuks hakata kommenteerima teiste kommentaare. Kui tulevad konkreetsed korraldused, eks siis saab juba edasi kiita või

ei ole päris see koht, kus iga inimene peaks toimetama ja [mille peale] mõtlema. Loomulikult peab kõigil, kes tahavad neid riske võtta ja kanda, see võimalus olemas olema, aga see ei peaks olema inimese esimene valik. Inimene peaks suutma ikkagi oma oma kulusid prognoosida. Aga nii lihtne see ei ole, kui meile praegu püütakse muljet jätta, et muudkui läheme ja börsipaketi asemel fikseerime hinnad ära. Tänases kontekstis ei ole mõistlik minna hindu fikseerima. Esiteks, meile ei pakuta head varianti. Ma siiski kasutaksin seda lisaajavõimalust. Teil on see. Ainult väike küsimus: kui palju?

ka Isamaa elektrituru reformi paketti, mis seisneks selles, et inimesed saaksid börsiväliselt otse Eesti suuremalt tootjalt, tänases kontekstis Eesti Energialt, minna otselepinguga

tuleks seda piirata perioodiga, kuni meil on võimsusi piisavalt juurde rajatud. Aga tänaste võimsustega kindlasti seda vajadust on ja ma väga palun, et seda kaalutaks. Aitäh! Aitäh teile! Palun Riigikogu kõnetooli Heiki Hepneri.

tõesti kiiremini lahendustes kokku leppida. Seepärast ma rohkem sellele teemale aega ei kuluta, see on igaühe otsustada, kas tulla

südamele panna ikkagi neid meetmeid, mis on ühest küljest rakendatud, aga mis jätavad nii mõneski kohas otsad lahti. Ma saan aru, et praegu mõeldakse veel selle kuidas kaugküttega korterite omanikke natukene paremini aidata, kui see sihitud ja erakordselt kohmakas meede võimaldab. Eks seda kohmakust, ja

võimalus, arvestades ka sihitatust. Aga täna see nii on ja on päris selge, et väga kaugele sellise ratsuga ei ratsuta. Teine teema,

Siin on kaks momenti. Esiteks on üldine hinnatõus, mis tõstab hooldekodu kohatasu. Aga teine on võrdse kohtlemise printsiip. Kui me tavakoduomanikule

Täna on selleks need niinimetatud rikkad, kellele ka justkui vastu valitsuse tahtmist midagi pudiseb.

Meil on ideed, kuidas kümne aasta pärast edasi minna, või vähemalt mõtted pikaajaliste investeeringute kohta, isegi on visatud õhku tuumajaama tegemise võimalus 15 aasta pärast.

lahendust, et elanikel vähemalt elektrienergiat oleks võimalik otse tootjalt osta ja samal ajal

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Tõepoolest, ühiskonnal on kombeks toimida nii, et on põhjus ja siis on tagajärg. Selle tagajärjega me oleme siin palehigis tegelenud ja eks me samal ajal tegelikult tegele põhjusega ka.Me kõik saame aru, et olukord energiaturul, kus toimub põhimõtteliselt energiapööre, vajab sekkumist. Aga me ilmselt kõik siin saalis ju saame aru, et ega toetuste peal väga pikalt seda puhast õhku ei jätku. Selleks, et midagi edasi tekiks, tuleb vaadata tulevikku,

Nad on väga õigesti sõnastanud algselt idee, et kogu rohepööre ja CO2‑turg peaks toimima majanduskasvu tingimustes nii, et majandus selle kõik üle elaks.

Ongi tekkinud hullumeelne olukord, mida me kõigi teiste riikidega koos püüame lahendada. Täna keskkonnakomisjonis me püüdsime vaadata

Aga kõik me saame aru, et see on ju väga kauge tulevik, isegi kui see Eestis peaks kuidagi juhtuma. Teistpidi, vaadates, mis on seal tipus, mis on selle ahela tipus, siis see, mis on meie probleem, on juhitav energia, põlevkivienergia, mis on kõige kallim, ja põhjas odavuse poolest on tuuleenergia ja tegelikult needsamad päikesepargid, mis võiks anda meile konkurentsivõimelist ja odavat elektrit. Aga läheme sisusse ja mõtleme selle peale, kuidas kodanik või ettevõtja saaks ennast aidata

vaadata ja selleks tuleks teha päris suuri kulutusi. Kuid teine riigifirma ütleb, et ei-ei, see ei ole kuidagi põhjendatud. Kolmandaks sekkub minister ja ütleb, et temal on endal isiklik kogemus enda väikesest jaamast ja tegelikult see asi on ikka väga halb, et selliste väikeste jaamade ikka nii kergekäeliselt ei peaks soodustama, üldse peaks olema kuskil keegi tark ekspert, kes ütleks, et mis maalt üldse [seda teha], sest muidu võib juhtuda olukord, kus tuleb hakata sellele jaamale peale maksma.

see on väga kauge projekt, mis võib-olla lahendabki kõik mured, hoolimata sellest, et Belgia ja Saksamaa on oma jaamad praegu kinni pannud, Saksamaa ostab 35% gaasist Venemaalt ja nii edasi. Võib-olla tõesti. Aga kui tahaks kohe midagi ette võtta, siis ausalt öelda

et iga päev oma aruteludega kujundada inimese mõttelaadi mitte selles suunas, kuidas seda toetust kätte saada, kas digitaalselt või paberkandjal, vaid selles suunas, kuidas me oma majandusruumi suudaks arendada,

Aitäh! Austatud kolleegid! Lugupeetud peaminister! Arupärimine oli hinnatõusude kompenseerimise probleemide kohta. Loomulikult on see päevakajaline ja aktuaalne teema, aga me teame, et see on teema, mis jääb aastateks. Tegemist on väga pikaajalise ja fundamentaalse probleemiga. Seetõttu me hinnatõusu kompenseerimise kõrval väga põhjalikult arutama ka pikemat perspektiivi ja strateegilisi otsuseid, mida tuleb langetada parlamendi tasemel ja mida tuleb langetada valitsuse tasemel. See puudutab täiendavate tootmisvõimsuste loomist, taastuvenergiat, on see päike, on see tuul. See on teema, mis puudutab kindlasti ka tuumajaama võimalikku ehitust. Ma arvan, et siin on Eesti ühiskonnas väga erinevad seisukohad. See on küsimus ka põlevkivienergeetikast, sellest, kui jätkusuutlik see lähemas perspektiivis on ja kas see on ka üks võimalikest alternatiividest. Nagu praegu selgub, liiga vara oleme vanasse kaevu sülitanud. Mis selgus isegi praeguse Euroopa Komisjoni CO2-poliitika juures kriisiolukorras? Selgus, et Eesti põlevkivijaamad tuli maksimaalselt tööle panna ka selleks, et turuhinda alla viia. See on tõsine mõtlemise koht. Nii et ma arvan, et kõike seda tuleb arvestada, mõeldes, et ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal tuleb talv, tuleb külm, tuleb pime aeg. Sama on ühendustega.

See kõik võtab aega.Loomulikult ka investeeringud elektri‑ ja energiasäästu. Milline on siin riiklik poliitika? Siin me oleme olnud läbi aegade tagasihoidlikud, kuigi väga palju on tehtud, aga tunduvalt enam oleks võinud teha.

on vaja kindlasti muudatusi, selle on minu arvates kõik parlamendierakonnad välja öelnud. Milline on valitsuse seisukoht? Praegu on see aeg, kui need seisukohad tuleb välja öelda. Seoses rohepöördega on teema parlamendis arutelul. arutelul. Me oleme soovinud Isamaa Erakonnas, et seda arutataks lisaks Euroopa Liidu asjade komisjonile ka siin suures saalis. Näis, kas on seda jõudu, et veenda valitsuskoalitsiooni, see teema tuleb tuua Euroopa Liidu asjade komisjonist siia suurde saali seisukoha kujundamiseks. See, et riiklikult olulise küsimusena on see siit korra läbi käinud, on omaette teema. Aga kui me hakkame reaalselt Eesti positsioone lahkama ja seisukohta kujundama, siis suur saal, kus on võimalik kõikidel Riigikogu liikmetel osaleda ka läbirääkimistel ja esitada küsimusi, ma arvan, on hoopis teine formaat ja teine keskkond. Seda peaks praegu tegema ja ma arvan, et valitsus ei tohiks seda ignoreerida. Ma arvan ka, et börsi toimimine, hinnakujundus ja hinnakujunduse läbipaistvus, see, et viimase pakkumise järgi kujundatakse elektri hinda, ei ole vaba turumajanduse element, kindlasti mitte. See vajab eraldi arutelu. Kuidas on võimalik seda tulevikus ümber korraldada? Need on suured teemad. Aga tulen nüüd päevakajaliste teemade juurde. Mulle on jäänud siiamaani arusaamatuks,

Sellest libisetakse mööda. Väga tugevat kriitikat selle kohta ei ole ma kuulnud, mis on need puudused, miks seda ei võiks arutada. See on täiesti bürokraatiavaba, kellelgi ei ole vaja esitada avaldusi, taotleda, mingisuguseid tõestusdokumente tuua. tuua. Ei ole vaja kellelegi toetusi maksma hakata. Me alandame selles paketis isegi maksukoormust, mis praeguses olukorras on väga mõistlik. Ma ei ole kuulnud valitsuselt kriitikat selle kohta, et võimaldada kodutarbijatel ja väiketarbijatel börsiväliselt osta elektrit, anda see täiendav valikuvõimalus, kaotamata ära seniseid valikuvõimalusi. Sellisel kujul ei oleks hind täna üle 50 euro megavatt-tunni eest ehk 5 senti kilovatt-tunni

Nii et täiendavat riigieelarvelist dotatsiooni selles ringis ka ei ole vaja. Käibemaksu vähendamine ajutiselt 20%‑lt 9%‑le, mis puudutaks nii elektrit, sooja kui ka gaasi, on jällegi

Nii et mõistlik lahendus, väga praktiline, kiiresti realiseeritav, kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Analoogseid süsteeme kasutavad mitmed teised Euroopa riigid. Ma ei ole saanud vastust, miks seda isegi tõsiselt ei kaaluta ega arutata.

väga bürokraatlik, ebaõnnestunud ja ebaõiglane toetuste süsteem, mis ei hakkagi toimima nii, nagu on mõeldud. Ma arvan, et väga paljudele inimestele käib see üle jõu. Kohalikud omavalitsused tõlgendavad seda väga erinevalt ja sellest tulenevalt on ka inimesed väga erinevas olukorras. Teine, millest on väga palju räägitud, on see, et lõpuks saavutati koalitsioonis kokkulepe, nüüd on saavutatud kokkulepe. Aga milles siis kokku lepiti, seda me ei tea, sest määrust jätkuvalt ei ole.

eurot lagi ja tunduvalt lühem aeg, aga meil on seitse kuud. Tuletan meelde, et seda 12‑eurost hinnalage – see meede, mis on kokku lepitud ja mida veel tegelikult ei ole – me rakendame ju ainult kolmeks kuuks, nii nagu peaminister tänagi siin ütles, jaanuarist märtsini. Võtame ühe näite, viime ta kokku teise meetmega ja siis pooldemagoogiliselt püüame seda selgitada ja kaitsta. See ei laiene kaugküttele. See on ka selles mõttes diskrimineeriv, et lastega peresid koheldakse samamoodi kui üksikut inimest.

Lugupeetud eesistuja, Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Kolleegid! Me räägime kompenseerimisest. Kindlasti on kompenseerimine asi, mida Eesti inimesed praegu hädasti vajavad ning tõsiselt ka ootasid ja ootasid kauem, kui oleks õiglane olnud. Aga lõpuks ootasid ära.Kuid küsimus ei ole kompenseerimises, sest kompenseerimine saab olla ajutine meede või ajutised meetmed. Küsimus on selles, mis saab meie energiapoliitikast pikemas pikemas perspektiivis ja mitte liiga pikas perspektiivis, vaid inimestele hoomatavas ja kättejõudvas perspektiivis.Väga tore on rääkida sellest, kuidas me rajame Liivi lahte tuulepargi. Tore, taastuvenergeetika, puhas energia. Ainult et kui me vaatame, mida see endast täpsemalt kujutab, see tuulepark, et see kujutab endast Tallinna Teletorni taolisi hiiglaslikke tuulikuid keset merd. Ja neid on seal sadu. Nende tootmine, nende paigaldamine, nende materjalikulu – missuguse jalajälje see jätab? Mina ei ole kusagil näinud, et keegi oleks välja toonud võrdluses fossiilse energia tootmisega, missuguse jalajälje jätab ühe hiigeltuuliku rajamine, paikapanemine ja ekspluateerimine. Ma ei ole seda näinud. Võib-olla ma ei ole piisavalt hästi informeeritud, aga ma ei ole näinud. Edasi.

Ma kardan, et ka need tuulepargid ja nende rajamine nihkuvad üha kaugemale. Kui eile keegi vaatas "Aktuaalset kaamerat", siis nägi seal, kuidas kohalikud inimesed on juba mobiliseerumas Liivi lahe tuulepargi vastu. Ja täiesti arusaadavate argumentidega. Ma ei ole väga veendunud, et nendest inimestest õnnestub jõhkralt üle sõita sellepärast, et meil on vaja lahendada oma energeetilised probleemid. Ma ei ole kindel, et nendest inimestest õnnestub jõhkralt üle sõita, mis tähendab seda, et horisont nihkub järjest kaugemale. Mis on siis see põhiküsimus? Põhiküsimus on tegelikult hind. Kui hind oleks jäänud selliseks, nagu see oli veel mõni kuu tagasi, siis ei oleks ju kogu seda paanikat puhkenud. Aga hind järsult kerkis. Mida on teinud teised riigid? Väga tore on rääkida Norra näitest kompensatsioonide puhul, aga võib-olla peaks hoopis tõsisemalt võtma seda näidet, mis tuleb Prantsusmaalt, kus kehtestati hinnalaeks 42 eurot megavatt-tunni Lihtsalt tehti kohe ära. Kõik. Riik maksab selle kinni. Administreerimist oluliselt vähem, hind vastuvõetav, kuni jõutakse probleemi lahendamiseni teiste vahenditega. Minu arvates ongi siin vastus ka meie küsimusele: ka meil tuleb teha sedasama, kehtestada hind. Nagu ma enne ka kohapealt küsisin, see võiks olla ja peaks olema suurusjärgus 35 eurot megavatt-tunni eest. See oleks inimestele vastuvõetav, see oleks administreeritav. Aga meil on mindud hoopis teist teed. Nüüd energiapoliitikast laiemalt. Energiapoliitikas oleme me tegelikult unikaalses olukorras. Kui me ei oleks need, kelle kohta on öeldud, et keda issand karistada tahab ... Paluks lisaaega. Kas kolm minutit? Kolm minutit. Jaa, palun! sellelt võtab ta kõigepealt mõistuse. Me näeme siin klassikalist näidet selle kohta, et kui issand kedagi karistada tahab, siis ta võtab mõistuse ära. Meilt võeti mõistus ära kogu selle rohepöörde propagandaga, kogu selle Põxitiga, kogu selle vanasse kaevu ... ... Pearu istus küll kaevuraketele, aga õnneks ei teinud sinna häda ära. Meie tegime osa häda ära ka, vana kaevu peal. Ja nüüd me olemegi selles olukorras, et osa häda tegime ära, panime osa asju kinni, tekitasime siin just nagu mingisugused erirežiimid ja nii edasi ja nii edasi. Ja oleme hädas.Aga me oleme unikaalses olukorras, meil on piisavalt põlevkivi. Meil on võimalik põlevkivienergeetikaga jätkata seni, kuni tuulepargid, päikesepargid, koostootmisjaamad ja nii edasi on olemas.

natuke elukogemust on tarvis. Mul natuke seda on, ma olen isegi turul käinud müümas, siinsamas Tallinna keskturul. Müüsin kanu ja hanesid ja kurke ja tomateid. Ma nägin, mis on turg, turumajandus. Sinu kõrval müüb keegi ka hanesid ja kanu ja kurke ja tomateid ning siis sa pead vaatama, kas sul on ilusamad või on sul kehvemad, ja mis hinda sa küsid, kuidas sa konkurentsis püsid, kuidas sa oma kaubast lahti saad. meil ei ole ju turgu. Meil ei ole ju turgu! Mis turg see on, kui Soomes on viis korda odavam ja me ostame Soomest, saame selle elektri ja müüme siin viis korda kallimalt? Kus see turg on? Turust ei ole mõtet rääkida. Seepärast me oleme teinud konkreetsed ettepanekud. Me toetame, muide, Isamaa mõtet energiaturu reformist, täiesti tingimusteta toetame. See on väga õige mõte ja sellega tuleks kohe täna, täna õhtul juba alustada, sest see võtab aega, kuni me põhimõtetes kokku lepime ja nii edasi. See kõik võtab aega. Aga on võimalik ka kohe, kiiresti, resoluutselt, makroonlikult lahendada küsimusi, peatades osalemise börsil, peatades CO2‑ga kauplemises osalemise, kehtestades hinnalae, hakates kohe, täna ... Vennad Hääled istuvad Paldiskis ja sügavad kogu aeg peopesi, et saaks LNG‑terminalid käima panna, et meil oleks kapatsiteet, et tuua läänest veeldatud maagaasi, mida siin kasutada oma energiavajaduste rahuldamiseks. Selle asemel me räägime kompensatsioonidest, selle asemel me räägime maksumaksja raha kokkukorjamisest ja piskuna laialijagamisest. Loomulikult on see mingisugune lahendus, loomulikult rahustab see inimesed ajutiselt maha. Ajutiselt. Aga uskuge mind:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Nojah, kui elektrituru kohta teha järeldusi oma kogemuse pealt hanede müümisel keskturul, on õigete on õigete järeldusteni jõuda raske. Aga saab hea loo. Eelkõneleja ütles, et ta võib-olla ei ole piisavalt hästi informeeritud, ja see enesekriitiline remark vastab tõele. Ma tahtsin teid valgustada, head kolleegid, et mis puudutab tuulikute tootmise keskkonnajalajälge, siis seda on hinnatud väga põhjalikult, palju, tihti, erinevates kontekstides.

tuuleelektri keskkonna‑ või kliimajalajälg on 11 grammi CO2ekvivalenti kilovatt-tunni kohta, mida on 99% vähem kui põlevkivil. See tuleneb

CO2emissiooniga, on loomulikult see, et ta on kütusevaba. Ehk see ühekordne tootmise CO2ongi tema ainus jalajälg ja pärast seda toodab ta edasi elektrit meile juba emissioonivabalt. Nii et 99% võrreldes kivisöe ja põlevkivi tootmisega on see jalajälg väiksem. Aitäh!

Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Mullu 7. detsembril löödi mitu rekordit. Päeva keskmine hind elektrienergia kilovatt-tunni eest jõudis 46 euro ja 9 sendini ning sel päeval püstitati ka absoluutne hinnarekord: ühe tunni jooksul ületas elektrienergia hind ühe kilovatt-tunni eest ühe euro piiri. Nendele aastaga neljakordistunud hindadele lisandub tarbijate jaoks veel 20%‑line käibemaks. Probleemi põhjustest on viimastel kuudel palju räägitud ning ma ei hakka neil uuesti peatuma. Eeldasime, et valitsus ei jäta gaasi hinna manipuleerimise ja energiapoliitikas tehtud vigade kulu tavaliste perede kanda, kes pole saanud teha mitte midagi, et ära hoida neile osaks saanud majanduslikku lööki. Kuna seda ei juhtunud, esitasime arupärimise. Arupärimise esitamisest on möödunud enam kui kuu. Jaanuari alguses said inimesed kätte oma elektri‑, gaasi‑ ja kaugküttearved. Peaminister on meile teada andnud, et tema vanemad abi ei vaja. See on muidugi väga tore, aga kahjuks pole kõigil nii hästi läinud. Energiakandjate hinna tõus on paisanud paljud inimesed toimetulekuraskustesse. Vabariigi Valitsus on teinud kaks üsnagi ebaõnnestunud katset hinnašokki leevendada. Esimene meede, mis jättis abist ilma hinnatõusudest valusalt pihta saanud keskklassipered ning sundis poole Eesti rahvast vallamajade ja linnavalitsuste uste taha toetusi paluma, näitas, kui eluvõõrad inimesed on sattunud riiki juhtima: käivitati programm, mille kuludest kümnendik läheb administreerimisele, taotluste menetlemiseks on vaja palgata juurde kümneid ja kümneid ametnikke. Meenutame samal ajal kulude kokkuhoiuks lahtilastud päästekorraldajaid ja piirkonnapolitseinikke. Seda on raske sõnadesse panna. Seda kõike olukorras, kus riigil on olemas andmed inimeste sissetulekute ning elektri ja gaasi tarbimise kohta. Läinud nädalal lansseeritud meede pakub abi neile inimestele, kes kütavad oma maja gaasiga, kuid jätab otsesõnu külma kätte need, kes teevad seda elektriga.

Tekib küsimus, kuivõrd tõhus on selline abi inimestele, kelle detsembri elektriarve kujunes alampalgasuuruseks. Täiesti ära unustatud on kaugkütte tarbijad, just nagu korterites elavaid inimesi poleks olemas. Gaasi hinna mitmekordistumine on kajastunud ka mitmekordistunud küttearvetes. Milline on valitsuse abi neile? Võib öelda, et seda pole olemas. Sotsiaaldemokraadid on pakkunud oma abikäe ja teinud valitsusele mitmeid ettepanekuid, kuidas kriisi Eesti inimeste jaoks pehmendada. Soovitame neid tõsiselt uurida. See aitab tulevikus hoiduda ämbrikolinast, mis valitsuse seniseid energiakandjate hinna tõusu leevendamise programme on

Aitäh! Head Riigikogu liikmed! Nii, vastan küsimustele.Esimene küsimus: "Igasuguste poliitiliste valikute puhul on alati heakskiitjaid ja kriitikuid. Millise hinnangu annate Teie Eesti valitsuse senisele tegutsemisele energiahindade šoki leevendamisel?" Vastus. Oleme reageerinud kiirelt ja tõhusalt, et energiahindade tõusu leevendada, esimesed otsused tegime juba oktoobris 2021 ja viimased eelmisel nädalal. Valitsuse kehtestatud toetusmeetmete maht üksi on juba 325 miljonit. Praeguse seisuga on Eesti programm kodutarbijate ja ettevõtjate toetamiseks üks mahukamaid, pikaajalisemaid ja ulatuslikumaid toetusprogramme kogu Euroopas. Ja [nimetan] meetmed uuesti: elektri võrgutasu alandus 50%; gaasi võrgutasu kaotamine kogumaksumuses 25,08 miljonit; lisaks sihitud meede leibkondadele, kus sissetulek pere ühe inimese kohta on alla mediaanpalga – neile hüvitatakse energiakulude hinna tõusust umbes 80%, sinna alla käivad nii elekter, gaas kui ka keskküte;

maha; gaasi hinna lagi kodutarbijatel 65 eurot megavatt-tunni kohta, seda ületava osa kompenseerib riik 100% kuni tarbimiseni 2,75 megavatt-tundi; äritarbijatel kompenseerime 100% elektri võrgutasu.Teine võrgutasu.Teine küsimus: "Olukorras, kus elektrienergia on börsikaup ning hind kujuneb nõudluse ja pakkumise tulemusena, saavad Eesti inimesed ja ettevõtted osa nii madalatest kui vahel paratamatult ka väga kõrgetest hindadest, nagu Te seni avalikkuses selgitanud olete. Kas iga inimese ja ettevõtte enda vastutus on kõrgete energiahindade riski maandamine? Kas süsteemsete probleemide, nagu taastuvenergiavõimsuste aeglane väljaehitamine, geopoliitilis[te] otsuste mõju maagaasi pakkumisele ja hinnale, riikidevaheliste elektri ülekandeühenduste väike arv, tagajärgi saab muuta üksikisik oma tarbimisotsustega?" Loomulikult ei saa, neid saab mõjutada riik oma otsustega ... Hea ettekandja, ma korra vabandan. Aitäh, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja! Mul on küsimus, kas Kaja Kallas on ikka saanud selle arupärimise, mida me praegu siin saalis menetleme. Küsimus on selles, et esimeses küsimuses küsisid sotsiaaldemokraadid seda, millise hinnangu annate Eesti valitsusele. See on sihukene väga lihtne küsimus, aga vastuses vastuses räägiti hoopis, millised meetmed on rakendatud. Mina tahaks küll teada, tähendab, millise hinnangu Kaja Kallas annab selle valitsuse tegevusele. Seda vastust ma ei ole kuulnud. Selge. Aitäh! Selge. Aitäh! Kas on ikka sama tekst tal ees? Ma mõtlesin, et teil on mingi tehniline mure. Aga arupärimine on esitatud, peaminister vastab ära ja siis saame küsida. Nii et peaminister vastab arupärimisele, nagu ma ütlesin, mis kannab numbrit 102. Palun, austatud peaminister! jäin pooleli vastuse juures. Valitsus soovib, et energia hinna tõusu leevendamise meetmed aitaksid väga paljusid Eestimaa inimesi. Seetõttu on kiirelt kehtestatud toetusmeetmed mahukad, pikaajalised ja ulatuslikud. Üksikisiku vastutus on leibkonna, perekonna tasemel tehtud otsused, millist energiaallikat kasutatakse kütmiseks, milline käitumismuster on energia kasutamisel ja milline energiapakett sõlmitakse müüjaga. Need otsused langetab üksikisik ja nende otsuste tegemisega suunab üksikisik ka oma tarbimiskäitumist.Kolmas küsimus: "Hind kui instrument, mis peaks võimaldama turul nõudluse ja pakkumise tasakaalustamist, saab töötada vabalt ju siis, kui inimesel on võimalik tarbimist vältida või minna üle asenduskaupadele. Kas valitsus leiab, et elektritarbimine on Eestis välditav või asendatav? Kui tegemist ei ole välditava või asendatava tarbimisega, siis miks paneb Eesti riik inimesed ja ettevõtted kandma kõrge hinna tagajärgi?"

Neljas küsimus: "Avalikkuses on pikalt olnud nö plaaniootus – soovitakse vaktsineerimiskava, rohepöörde plaani, energiahindade šoki leevendamise otsuseid. Miks sellele ootusele – nii plaani valmimise kui ka selle avaliku kommunikatsiooni osas – ei ole vastatud? Miks toimub jooksvalt reageerimine vastavalt avalikule arvamusele?" Valitsus on kiirelt kehtestanud toetusmeetmed inimestele, mis oleksid jätkusuutlikud, mahukad, pikaajalised ja ulatuslikud. Seetõttu jäeti meetmete rakendamisel plaani koostamise etapp vahele. Viies küsimus: "Kestlik lahendus odavama energia kättesaadavuse tagamiseks on täiendavate fossiilkütusevabade tootmisvõimsuste rajamine. Seniks aga tuleb pehmendada hinnašokkide mõju tarbijatele. Kuidas näete, et on võimalik rohepöördele ühiskonnas toetust leida ning keskkonna jaoks vajalikud muudatused Eestis majanduses ja ühiskonnas teha, kui inimeste meelest Euroopa ambitsioonikate eesmärkide täitmise lubaduse annab riik, aga muudatuse kahju ja koorem jääb nende kanda?" Ma olen teiega nõus selles, et taastuvenergiavõimsuste lisandumine toob turule odavat elektrit. Kui tuuleenergia tootjad suudavad turul teha pakkumisi 0 eurole megavatt-tunni eest lähedase hinnaga ja hüdroenergia puhul

Selleks, et oleks võimalik Eestis suurendada taastuvenergia tootmise võimsusi, tuleb loomulikult teha pingutusi. "Kuidas näete, et on võimalik rohepöördele ühiskonnas toetust leida?" See ongi väga keeruline küsimus selles suhtes, et rohepöördega me soovime saavutada majandusmudeli muutust. Majandusmudeli jaoks, mis annaks meile kestva heaolu, aga teeks loodusele vähem

tähelepanu juhiti, oleme välja töötanud kohaliku kasu elemendi, just selleks, et kohalikud omavalitsused ja kogukonnad suhtuksid taastuvenergiasse positiivsemalt.

aasta märtsis. Tuumaenergia küsimus. Selle arendamisel on seni analüüsid olnud pikalt ootel, soovime neid teha kiiremini, et saaks vastuse, kas me saame või ei saa ja kas on mõtet Eestisse tuumaelektrijaam rajada. Nagu eelmise arupärimise juures oli juba jutuks, palju taastuvenergiavõimsusi seisab võrguga liitumise taga.

Põhjamaade ja Balti riikide vahel jagada. Kaheksandaks, vesinik, mis on tulevikuenergeetika element. Jaanuari alguses otsustasime toetada kolme üleeuroopalise tähtsusega vesinikutehnoloogiaprojekti rajamist Eestisse, mis loodetavasti toovad siia täiendavalt investeeringuid. Nii, kuues küsimus: "Opositsioonierakonnad on esitanud ridamisi ettepanekuid: taastuvenergiatasu maksmise peatamine, võrgutasu kaotamine kodumajapidamistele, käibemaksu langetamine, kodumajapidamistele toetusmeetme loomine jne. Kas ja millal plaanite neile ettepanekutele vastata ning milliseid võimalusi näete ühiskonna jaoks tähtsal teemal erakondadeüleseks koostööks?"

koalitsioon eelmisel neljapäeval otsustas. Seal on need meetmed, mis puudutavad nii üleväljatoetusi kõigile, olgu see elektri võrgutasu 50%‑line vähendamine, gaasi võrgutasu kaotamine kogumaksumusega 25,08 miljonit, mis puudutab nii füüsilisi isikuid kui ka juriidilisi isikuid, sihitud meede leibkondadele, millest ma juba rääkisin,

2,75 megavatt-tundi. Äritarbijatele kompenseerime 100% elektri võrgutasust.Vaieldamatult kõige suurem roll elektri hinna kasvus on olnud maagaasi hinnal. Suur osa Euroopast kasutab energiaallikana just maagaasi. See on kindlasti probleem ja gaasisõltuvuse vähendamine on kogu Euroopale suur väljakutse. Eesti gaasitarbimine küll suur ei ole, aga neile, kes seda tarbivad, on see kindlasti Nii et me oleme neid ettepanekuid juba arvesse võtnud ja tulnud välja sellega, mis on tehtav. Ma

Ma tean, et viimased 11 aastat ei ole Eesti riigis tuuleparke rajatud lihtsal põhjusel: Kaitseministeeriumis üks ametnik blokkis kõik, mida blokkida andis.

Kas me tegelikult tahame taastuvenergiat toota või mitte või mis see on? Ma saan aru, et tuuleparkide teema on lahenduse leidnud tänu eelmise valitsuse otsusele ja mõne aasta pärast on

Ma tegelikult ei tabanud, mis see küsimus täpselt oli.

Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh! Mul on ka küsimus nende eelmisel nädalal kokkulepitud meetmete kohta. Kas te võiksite selgitada, millest lähtudes sellised laed kinnitatud said? Ma saan aru, et seal on mingi osa poliitilist kompromissi, aga küllap on mingisugune objektiivne põhjus ka, miks näiteks elektri puhul on see 12 senti ja just 650 kilovatt-tundi ning miks see gaasi puhul on 65 eurot ja 2,75 megavatt-tundi. Kusjuures gaasi puhul keskmine kütja, nagu ma olen aru saanud, saab oluliselt suurema soodustuse kui näiteks elektri puhul. Millistele objektiivsetele kriteeriumidele tuginedes on sellised piirivalikud tehtud?Teine tehtud?Teine küsimus samas kontekstis on see: kuidas see automaatne mahaarveldamine hakkab toimuma kortermajade puhul, kus on ühtne arve? Nende taotluspõhiste puhul on selge, et ametnik hindab, aga kuidas see automaatselt käima hakkab? Aitäh!

Küsimus korteriühistute kohta on väga aktuaalne selles mõttes, et seda küsitakse. Üldiselt on nii, et kõik tarbijad, kellele korteriühistu esitab arve, peaksid küsima täpset arvet, mis nende kohta käib, ja korteriühistu peaks olema suuteline suhtlema ka elektrimüüjaga, et need erisused teha,

Kui see on teistmoodi, siis palun seletage mulle ära, mismoodi see on. Aitäh! Siin on nüüd kaks poolt. Üks on see üldine meede, mis tõesti arvutatakse arve arvutatakse arve pealt maha, kõik, mis ületab seda [0,12] eurot kilovatt-tunni kohta ja mis ei ületa seda mahtu. Nii et selle võrra on arve juba väiksem. Kui endiselt on arve niivõrd suur, siis on võimalik taotleda

Samal ajal on meil tulumaksuvaba miinimum ikka samas kohas, kus see oli neli-viis aastat tagasi, 500 euro juures. Miks valitsus ei toeta sotsiaaldemokraatide ettepanekut tulumaksuvaba miinimumi tõsta vähemalt alampalga

lihtsaks ja selgeks muutmine on kindlasti väärtus omaette, millega võib edasi minna. Mis puudutab kõige suuremaid abivajajaid, siis üks meede on veel: see on toimetulekutoetuse

tuleks pakkuda justkui keskkonnakaitseinstrumenti tuuleparkide rajamiseks. Lähemal küsimisel selgus, et riik peaks väga oluliselt täpsustama, millistel tingimustel üldse saab näiteks meretuuleparki rajada. võtavad arendajad selle 150‑leheküljelise tingimuste paketi ja ütlevad: nägemist, ootame paremaid aegu. Kas see tingimuste temaatika on töös, nii nagu kohaliku kasu instrument? Ma saan aru, et see kohaliku kasu instrument on peagi

ei arvesta leibkonnaliikmete arvu. Kas on peres üks inimene või viis või kuus inimest, ikka on see piirmäär sama. Miks te teete liiga lastega peredele? Võib ju juhtuda, et üpris lasterikas pere ei saa seda teist hüvitist, mis on seotud mediaanpalgaga. Miks te kiusate lastega peresid? Teie kriitika ka muidugi varieerub. Alles eelmine teisipäev ma seisin siin Riigikogu ees ja siis oli teie põhiline etteheide see, miks ei ole üleväljameedet, millest kõik saaksid abi, ilma et peaks midagi taotlema, ilma et peaks ütlema,

paneme need liinid kinni ja toimetame siin eraldi, siis üldiselt see siiamaani ei ole töötanud, sellepärast et me oleme netoimportijad, mis tähendab seda, et meil on elektrit ka teistelt vaja. Kui me seame näiteks piirid, ütleme, et rohkem me selle eest ei maksa, nagu teil seal meeleavaldusel öeldi, et elektri hind on null, siis vaadake, elektri hind ei ole null, sest sisendid maksavad ka midagi. Selle tulemus oleks lihtsalt see, et keegi ei oleks nõus meile elektrit müüma, mis tähendaks seda, et tuled kustuksid üldse ära ja

eraldama riigieelarvest niinimetatud sihitud toetuseks või ka mittesihitud toetuseks? Kui me jõuame 1. septembrisse 2022, mis siis on valitsusel tehtud, et vältida tänast olukorda? Aitäh!

läbirääkimised oma partneritega, mida me saame veel teha. Kui me räägime näiteks Soomega, siis see ülekande‑ või pudelikaelatasu või riski maandamise element

värvid valgusfooris sassi või rihib ära paar telefoniposti, siis on selge, et talle autojuhtimiseks lubasid ei anta. Teie juhtida on hetkel veel Eesti Vabariik. Minu meelest neid telefoniposte, mida te olete ära rihtinud, on päris palju. Viimane on see, et te ei teadnud energiakriisi lahendamisel, kui palju maksab Eesti Energia Narva

Aitäh! Teie oma teadmistega muidugi ei hiilga, aga me ei hakka sellesse [teemasse]

ütlesite, et on päris palju probleeme, loetlesite, miks ei ole saanud kiiresti ettevõtetele toetusmeetmeid teha, aga ütlesite, et arutelu käib. Kas on teada, kas oskate öelda mingit ajaakent, millal umbes võiks loota, et ettevõtjatele on mingisugune toetusmeede valmis saamas? Ma kinnitan teile, et me ei soovi ühtegi päeva sellega venitada. Tõesti, see töö käib mitmel tasandil, ka praegu, isegi kui ma olen siin puldis. Kas ma peaksin teile andma lubaduse, et see juhtub nädala jooksul? Minu soov oleks küll olnud, et see oleks juba nädala jooksul juhtunud, ma loodan, et see saabki sellises perspektiivis olema, aga sellist lubadust ma ei saa teile praegu anda. Ma lihtsalt kinnitan, et jah, me töötame sellega ja mõistame seda muret. Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Eelmise nädala infotunnis esitasin küsimuse, mis puudutas seda, et valitsus hakkab arutama toimetulekutoetuse määra tõstmist. Te ütlesite, et seda tõepoolest arutatakse neljapäeval. Kolleeg Raimond Kaljulaidi küsimusele vastates tõitegi te ühe meetmena välja toimetulekupiiri tõstmise. Tänasel sotsiaalkomisjoni istungil ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, et kui valitsus tuleb lisaeelarvega,

ega lisaeelarve ei ole asi iseeneses, vaid see on ikkagi selleks, et kui on teatud vajadused, mida me ei saa riigieelarvest katta, siis tuleb neid katta lisaeelarvest.

riigieelarvest või on vaja lisaeelarvet. Eelmisel neljapäeval me tõesti seda ei jõudnud arutada, kuivõrd päevakord oli pikk ja põhjalik. Ma Ma isegi ei oska öelda, millal me seda uuesti arutame, aga ma tean, et sotsiaalkaitseminister selle eest seisab. Hea peaminister! Rohkem Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Tänan!

"Kaitseministeerium ei anna kooskõlastust päikeseparkide rajamisele, mis vähendavad raadiosüsteemi töövõimet." Piirang puudutab peamiselt piirkondi Kirde‑ ja Kagu-Eestis, mujal on natuke lihtsam.

Jah, kuni 15‑kilovatise päikesepargi rajamine on suhteliselt lihtsam. Aga ikka võtab 60 päeva aega, et saada vastust. Sealt edasi on nagu lootusetu.

aga kui ma eraisikuna täpselt sama asja teen, siis ma maksan käibemaksu. Kuigi tegelikult mõlemal puhul me oleme lõpptarbijad. Võib-olla on lihtne lahendus see, mida ma pakuks valitsusele, et kui tõesti kodudele on see 15 kilovatti praktiliselt

See sealt kuskilt välja ei tule. Ausalt öeldes, kui ma küsisin, siis ma sellele küsimusele selle koha pealt vastust ei saanud. Ega me ei saagi täna midagi kriitiliselt öelda, sest valitsus pole ju oma määrust lõplikult valmis teinud. Palun kolm minutit.

Rääkisime 80 miljonist eurost. Eelmine nädal rääkisime ka 380 miljonist eurost, mille kohta me ei tea täna mitte midagi. Tulevikus peavad järgmised valitsused selle raha leidma. Mille jaoks, kelle jaoks, kuhu seda ei tea. Aga hetkel raskustes olevatele inimestele ei suuda me toetust anda, kuigi see raha tänu teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisele ühelt poolt juba tulumaksuna tuli eelmise aasta riigieelarvesse, aga teistpidi, nii palju inimesi lahkus teisest pensionisambast ja sellest hetkest nad alustasid oma 4% maksmist esimesse sambasse. Ehk see raha on seal eelarves olemas.

Te olete huvitavaid ja toredaid asju teinud. Pensionärid saavad kindlasti abi, kui neil ei ole väga suur elamine. Aga noored pered ei saa sellest toetusest praktiliselt mitte keegi mitte midagi. See on minu arust kriitiline. Meie riigi suur ülesanne on toetada oma peresid. Praegu keskklassipered,

Mul on kahju ja ma loodan, et niikaua kui valitsus ei ole lõplikku otsust teinud, koalitsioon veel vaatab nendele otsustele näkku. Aitäh!

neid võimalusi, mida teha, on märksa ahtamalt kui pikas vaates, kui piltlikult öeldes võime arutada erinevaid tootmisvõimsusi,

keskpikale lahendusele, mis tagab eneseregulatsiooni nii, et eelarvest ei teki ebamõistlikke suuri kulutusi.

hind mingiks pikemaks perioodiks ja tootjatele sellega suurema kindluse andmine on vaieldamatult üks võimalik meede. Kuid ei maksa ära unustada seda, et

Tema põhiline eelis tuleb sellest, et fikseeritud hinnaga on võimalik rahavooliselt oma kulusid Aga keegi peab maksma kinni selle riski ja vähemalt selle riski võrra on ta energia ostjale kallim. See lihtsalt tuleneb majandusseadustest. Me võime arvata mida tahes, aga see nii on.

Me peame tõsiselt otsa vaatama CO2-kaubandusele. Me teame, tegelikult oli ju püstitatud selline tase, mis võiks anda impulsi keskkonnasäästlike investeeringute tegemiseks, see on 25 eurot tonni

Päris kindlasti kohe. Kui me kasutame ka Narva jaamades toodetud elektrit, siis on ju nii, et sinna tuleb see hind juurde ja me peame selle tegelikult kinni maksma, juhul muidugi kui Vene gaas kallimalt ei tule ega tekita börsil hoopis teistsugust olukorda. Nüüd jõuan börsini. Ka börsiga tuleb kohe tegelema hakata. Ma ei ütle, et me peaksime sealt praegu uksi paugutades välja astuma, kuid börs peab muutuma kõigepealt läbipaistvaks. Me peaksime saama teada, mis kogusega ja mis hinnaga keegi mingeid pakkumisi on teinud. See on täiesti arusaamatu. Kui tavabörsil on see kõik avalik, siis siin on nagu üks suur must kast. Miks, ma küsin. Miks on see üks suur must kast ja keegi ei tea, mis toimub?

pingutame selle nimel, et jõuaksime 1. jaanuariks 2023. Tõepoolest, tuleks pingutada, et kui me ei jõua sügiseks, siis vähemalt aastavahetuseks oleks meil mingi selgus, miks ühte‑ või teistpidi tehakse ja miks ei saa mingeid tegevusi teha. Need on väga konkreetsed ettepanekud, millega me peaksime kohe, valmistudes energiakriisi jätkumiseks, tegelema hakkama. Aitäh!

näiteid ei ole vaja kaugelt otsida. Ma usun, et väga paljude saadikute poole on pöördutud. Näiteks pöördus minu poole paar nädalat tagasi üks ettevõtja,

me oleme kokku leppinud, et Ida-Virumaad tuleb doteerida, tuleb seda muutust juhtida täiendavate eelarvevahendite ja avaliku sektori panusega, et kohalikud inimesed saaksid oma oskusi ümber profileerida, ettevõtlusmaastik täpselt samamoodi.

vaid ka uutesse valdkondadesse sisenemist peaks soodustama ja subsideerima. Nii see tavaliselt uute tehnoloogiate kasutuselevõtul ongi.

Kui me ühtepidi räägime tuuleparkidest merealal, siis teistpidi me peaks rääkima nendest regionaalses võtmes. Kui tuulepark piirkonnas on, kui sellega kaasnevad teatud mõjud, siis neid mõjusid leevendada saab ikkagi mingisuguse konkurentsieelisega. See konkurentsieelis tihti saabki olla see inimese sekkumine, see majanduslik mõju, mida teistpidi saab kogukonna rikkuseks pöörata.

Kas seal saab olla vesinikujaam, kus töödeldakse elektrit vesinikuks? Kas sinna taha võiks tulla suured energiamahukad ettevõtted, kellel tõesti on energiat vaja? Kui me räägime vesinikust, siis me teame, et kasutegur tekib ju väga kõrgetel temperatuuridel suurte energiakoguste korral. See on tegelikult kogu selle piirkonna potentsiaali ärakasutamise küsimus. Siin on minu meelest väga suur probleem, et meil ei ole tugevat debatti just selle teatud investeeringu kaasamiseks kogukonna hüvanguks. Ma ei tea, kas probleem seisneb selles, et me oleme regionaalselt muutunud nõrgemaks, meil ei ole enam maavalitsuste struktuuri, või omavalitsused vaatavad seda energiaasja ikkagi kuidagi lahus, et see on nagu riigi asi, mitte nende asi.

et avada see debatt laiemalt ka Euroopas. Kui me CO2küsimuse oleme pannud kahtluse alla ja paljud riigid on seda teinud, siis äkki me peaksime otsima tasakaalu looduskeskkonna ja majanduskeskkonna vahel? Me elame täna dogmas. Näiteks sellesama Rail Balticu kontekstis olen olnud selle planeerimise juures – on öeldud väga selgelt välja, et sinna, kuhu raudtee kunagi ehitati, seda teha ei saa, sest see on Natura ala ja loodusele tekitatav kahju on väga suur, ühes väikses kitsas lõigus. Seevastu antakse vastus, et uuest koridorist, kus kasvab mets, kus ei ole inimtekkelist mõju, kus on välja kujunenud asustus, läbiminek on loodusele palju väiksema

Aga kõik plaksutavad, ütlevad, et see on väga hea ja et me ei saagi muidu minna, midagi teha ei ole, Euroopasse, et võib ainult kohtusse pöörduda. Selliseid pretsedente ei lasta teha, sellepärast et keskkond kaalub alati üles majanduslikud mõjud. mõjud. Tuuleparkide kontekstis olen ma siit ja sealt kuulnud, et Euroopas selliseid kaasusi on küll, kus Natura alale on rajatud tuulepark. Jällegi, äkki oleks aeg nende dogmade maailmast välja tulla? Me mõtleme iseennast kinni ja siis püüame sellest lõngakerast leida üles teist niidiotsa, aga tundub, et need lõngakerad paisuvad kogu aeg nii suureks, et meie eluajal seda ei kipugi juhtuma. Nii et võib-olla rohkem debatti, debatti, olemasolevatest raamidest lahtilaskmist, mõtlemist rahvuslikule huvile, et ikkagi tagada enda jaoks vajalik elektrienergia, teha seda võimalikult roheliselt, püüda saada mingis keskpikas perspektiivis lahti sellest räigest jalajäljest põlevkivienergia kontekstis, aga samas mitte alavääristades seda sektorit nüüd ja praegu. Aitäh! austatud aseesimees! Lugupeetud peaminister! Me oleme palju kuulnud seda juttu, et elekter on kallis, elekter on Euroopas kallis ja on Eestis kallis. Nii ta on, ongi kallis kaup. Seda me ei peaks tegelikult väga rääkima, sellepärast et kui me hakkame võrdlema elatustaset Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides, siis kahjuks on meie inimesed oluliselt nõrgemas seisus ja väiksemate palkadega kui need, kellega meid võrreldakse. Nii et seda me ei peaks väga

Ma ei tea, kes need "teie" on, aga mina kahtlemata toetan seda, et meil on olemas energiaühendused nii Soome, Euroopa kui ka Venemaaga. Mida rohkem on ühendusi, seda stabiilsem on meie elektrivõrk.

Me hetkel võime näha sellist asja, et Soomest tuleb 1,03 gigavatti energiat Eesti poole, mille CO2‑ jalajälg on 158 grammi CO2heidet ühe kilovatt-tunni kohta.

siit ma võin küll järelduse teha, et sellest energiast, mis me hetkel, praegusel ajaühikul sisse ostame, jääb Eestissecirca100 ja natukene peale megavatti. Olen rõõmuga valmis lugema kirja, kui peaministri büroost keegi organiseeriks mulle vastuse, et kas ma sain millestki valesti aru. Tahan rääkida natuke nendest tuulikutest, millest me palju räägime, ja päikeseparkidest. Absoluutselt selge on see, et mune ühes korvis hoida ei ole mõistlik. Aga olen ka täiesti veendunud selles, et sellest päevast, kui Eesti rahvas hakkab nägema mitmesajameetriseid tuulikuid kerkimas,

seinaplaadid või ehituskonstruktsioonid, mis salvestavad energiat ja ka võtavad päikesest energiat välja. Sinnapoole tuleb liikuda ja me kahtlemata liigume.

tuuleparke, ja loomulikult tuleb ka kohalike omavalitsuste inimesi toetada. Ei saa panna paika sunnimeetodil, et siia peab tulema ja kogu lugu. Tuleb hoolega läbi mõelda need lahendused, mis toetavad kogukonda ja piirkonda. Seda võib laiendada, et sama teema on ka karjääridega.

et meil oleks nad olemas sellel päeval, kui me oleme teinud otsuse, mis peab olema kindlasti Eesti rahva otsus, et me läheme üle tuumaenergiale ja see on üks meie tulevikuvaateid. Kahjuks, juhul kui me läheme sellega edasi, langeb see aega,

ja maksustasid ära meie enda ressursi, nii turba kui ka puidu. Nii et see mõte on väga halb. Eesti peaks oma seisukohti muutma, mitte maksustama ja mitte nõustuma sellega.

kulutustest energiale, siis tuuakse sageli välja, et tuleb suurendada hoonete energiatõhusust ja see hoiab energiat kokku. Aga austatud peaminister on õigesti märkinud, et kõige odavam on ju see elektrienergia, mida ei kasutata. Kui kodus lülitada küte välja ja ja küünlavalgel elada, siis tõesti saab elektri arvelt üht-teist kokku hoida. Aga tänane reaalsus on see, et Eesti saab 2023. aastast 2027. aastani Euroopa Liidult korteriühistutelecirca366 miljonit, millest osa saab millest osa saab panustada hoonete renoveerimiseks. Samas, meie eesmärk on see, et aastaks 2050 peaks ju olema kõik hooned renoveeritud ja energiatõhusad. Pangaliidu andmetel oleks selleks vaja kolm kuni viis korda rohkem Kust see raha siis tuleb? Või lepime sellega, et aastal 2050 on veel nii Tallinnas, Ida-Virumaal kui ka teistes linnades ja maakohtades hooneid, mille küttekuludest läheb päris suur hulk maja ümbritseva õhu mõne kraadi võrra soojemaks kütmisele?

miljonit. Pangaliit on seisukohal, et see ei ole tõsine summa, sellega kodumajapidamisi suuremas mahus seda tegema panna pole väga võimalik. Ma juhiksin tähelepanu kurioossele olukorrale, mis on tekkinud Hiiumaa elanike jaoks, kus inimesed mitte ainult kodumajapidamistes, vaid ka ettevõtetes mõtlevad selle peale, et paigaldaks päikesepaneelid, sest Hiiumaal on maad, kasutamata heinamaid,

saa. Kuigi, ma tean, selle teemaga tegeldakse ka valitsuse tasemel, et kiirendada neid investeeringuid, mis on selleks vajalikud, on see ikkagi aastate ja aastate küsimus. Lühidalt kokkuvõtteks. Eks me kõik oleme saanud, ma arvan, viimastel nädalatel ja kuudel energeetikavaldkonnas targemaks, kui me enne olime, ja hea on näha, et nii paljudest kolleegidest on saanud juba kogenud harrastusenergeetikud, nii nagu meil oli palju harrastusvirolooge. Aga selge see, et valdkonna väljakutsed on suured ja valitsusel on siin muutuste eestvedamisel ülioluline ja ülisuur roll.

Nagu ma ütlesin, seda näitab ka statistika, ja ma arvan, et me näeme hinnatõusu kiirenemist. Inimeste eluasemekulud on juba olulisel määral tõusnud. Me kõik mõistame, et see on väga tõsine probleem just väiksema ja keskmise sissetulekuga inimestele, kelle kelle tuludest valdav osa kulubki eluasemele, toidule, esmavajalikele kaupadele. Selles valguses me võtame alampalga saajalt tulumaksu. See on sedavõrd kummaline: me võtame talt selle raha ära ja siis ta peab minema kohalikku omavalitsusse, mille tegevust rahastatakse tulumaksust, ja need kohalikud omavalitsused peavad palkama juurde uusi töötajaid, looma süsteeme ja lahendusi, et menetleda [avaldust], et anda talle osa sellest tema makstud maksurahast

ma väga kutsun üles kõiki häid kolleege, teisi erakondi toetama seda põhimõtet. Ma arvan, et see on õige põhimõte. Pensionide puhul me juba oleme seda teed läinud, kokku leppinud, et see on õige printsiip. Tehkem see ära ka palkade puhul. Aitäh teile! Jaak Juske, palun! Austet istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Hea Riigikogu! Meie tihti külmas ja vastikus kliimas on soe tuba sisuliselt inimõigus. On selge, et hüppeliselt tõusnud elektri ja gaasi hind tuli väga paljudele, võib öelda, et lausa enamikule Eesti peredele ikkagi väga valusa üllatusena. Väga paljud just endaga siiamaani väga hästi hakkama saanud pered sattusid hätta. Pered, kes pole üldjuhul vajanud riigi abi, kelle jaoks on lausa auasi ise hakkama saada, on nende suurte elektri‑ ja gaasiarvetega sügavas hädas.

Mind pani täna sügavalt imestama auväärt peaministri reaktsioon või vastus minu küsimusele, mis puudutas just seda uut, möödunud nädal kokkulepitud toetusmeedet, mis ei võta arvesse leibkonnaliikmete arvu.

Peaminister teatas mulle üpris ülbel toonil, et mis te, sotsiaaldemokraadid, virisete, ise tahtsite Norra mudelit, tahtsite automaatset toetust, nüüd te ju selle saite.

kes on oma suurte elektri‑ ja gaasiarvetega hädas. Rohkem empaatiat, proua Kallas! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised.

Heljo Pikhofi, Kalvi Kõva ja Raimond Kaljulaidi esitatud arupärimine Politsei‑ ja Piirivalveameti teenindussaalide tööaegade kärpimise kohta. Arupärijate esindajana, palun, Helmen Kütt! Austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased, ülekande jälgijad ja siseminister Kristian Jaani! Kaheksa arupärijat andsid 15. detsembril üle arupärimise, mis oli tingitud Politsei‑ ja Piirivalveameti teenindussaalide tööaegade kärpimisest. Politsei‑ ja Piirivalveameti teenindussaalid 11 linnas töötavad sellest aastast vaid kolmel päeval nädalas. Kolmes linnas toimus see muutus juba eelmisel aastal, kaheksas linnas on see toimunud alates sellest aastast.

Ametist koondatakse 11 teenindussaali töötajat. Teenindussaalide tööaegade lühendamist on põhjendatud ka asjaoluga, et juba praegu esitatakse 45% kõigist taotlustest iseteeninduses, ja eesmärgiks ongi saavutada olukord, kus teenindussaalid

Arupärijate hinnangul toob selline kärpeotsus maapiirkondades elavate inimeste jaoks kaasa riigi avalike teenuste neist kaugenemise ja teenuse kättesaadavuse vähenemise. Probleem on seda teravam, et inimestele pakutava e‑teenuse kvaliteet ei ole hea. Oleme seisukohal, et selline töö ümberkorraldus pikendab teenindusjärjekordasid ja halvendab avaliku teenuse kättesaadavust. Sama probleemiga on pöördunud mitmed omavalitsused – nii Viljandi Linnavalitsus kui volikogu, aga ka teised – siseministri ja ka valitsuse poole, et paluda see muudatus ümber vaadata. Eriti kurb on see, et lisaks halvendab teenuste kättesaadavust Vabariigi Valitsuse kärpeplaanidest tulenev maakondliku ühistransporditeenuse vähendamine, millest on omavalitsustele teatanud Transpordiamet. Tegelikult valitsuse sellise kärpekava tulemusena kaugeneb riik oma inimestest. Sellest tulenevalt esitasime siseministrile neli küsimust. Ma loodan, et lugupeetud minister, kes täna nendele küsimustele vastama tuleb, loeb ette küsimuse ja siis annab ka vastuse. Nii ma hoian aega rohkem kokku. Aitäh! Vastama tuleb siseminister Kristian Jaani. Palun!

Vastan mulle eelmise aasta 15. detsembril Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni kaheksa liikme poolt esitatud arupärimisele Politsei‑ ja Piirivalveameti teenindussaalide tööaegade kohta. Kõigepealt tänan arupärijaid olulise teema tõstatamise eest ja teen lühikese ülevaate.Alates sellest aastast toimub Põlvas, Võrus, Valgas, Viljandis, Jõgeval, Kuressaares, Paides ja Raplas klienditeenindus kolmel päeval nädalas. Eelmise aasta esimese poole lõpuks läksid kolmele teeninduspäevale nädalas üle ka Rakvere ja Haapsalu, kusjuures Kärdla tegi samasuguse muudatuse juba 2020. aasta kevadel.

Oluline on rõhutada, et digikioski kasutamise võimalus on endiselt tagatud kõikides teenindustes. Ehk tõepoolest kõike seda, mida on võimalik teha digitaalselt, on võimalik kasutada viiel tööpäeval

Teeninduses kohapeal jäävad ka edaspidi prioriteediks need teenused, mida iseteeninduses osutada ei saa, näiteks dokumentide ja PIN‑koodide väljastamine. PPA jaoks on võrdselt olulised nii kliendid saalis kui ka kliendid iseteeninduses, aga ka organisatsiooni enda töötajad. Päevadel, mil klienditeenindus on vahetuks klienditeeninduseks suletud, tegelevad ametnikud iseteeninduse kaudu saabunud taotluste menetlemisega. Ka need taotlused vajavad ametniku sekkumist ja inimese silmapaari poolt ülevaatamist, eelkõige isiku esitatud foto

Alates augustist 2021 lisandusid ID‑kaardile sõrmejäljed. Kuna PPA hoolitseb kõikide dokumenditaotlejate eest, ka nende eest, kes ei saa näiteks terviseseisundist tulenevalt sõrmejälgede andmiseks teenindusse kohale tulla, siis on see kasvatanud PPA töökoormust kodukülastuste arvu mõttes. PPA ametnikud teevad näiteks liikumisvõimetute taotlejate puhul sõrmejäljehõivet nende viibimiskohas ning prognoositavalt on ees keskmiselt 4000 kodukülastust aastas. Kodukülastusi tehakse ka nende klientide juurde, kes ei saa muudel põhjustel kohapeale minna. Sellised kodukülastused mitte kuskile ära ei kao. Üldjuhul planeeritakse kodukülastused samuti klienditeenindusest vabadele päevadele.

Samuti aitavad muudatused plaanitust enam tõsta teenindussaali töötajate palka. Nagu ma enne mainisin, nende muudatuste üheks sihtgrupiks on organisatsiooni enda inimesed, [soovime] väärtustada nende inimeste tööd, kes igapäevaselt seda teenust osutades töötavad. Teenindussaalide töötajate palk tõuseb tänu sellele keskmiselt üle 20% ja neid töötajaid on kokku 125. Ühtlasi on Siseministeerium ja PPA töötamas välja mitmeid lahendusi, mis aitaksid pakkuda taotlejale veelgi paindlikumaid teenuseid ning saada soovi korral dokumenti Niinimetatud siseriikliku teenusepakkuja eesmärk on, et tulevikus ei peaks üleüldse näiteks dokumendi kättesaamiseks teenindussaali minema, vaid selliseid väljastajaid oleks Eestis tüki maad rohkem kui ainult PPA teenindussaal. Arupärimises oli neli konkreetset küsimust. Selguse huvides loen need ette ja annan vastused. "Kuidas Teie hinnangul vanemaealised või erivajadusega inimesed, kellel puuduvad arvuti kasutamise oskused, saavad esitada oma dokumenditaotlusi iseteeninduskeskkonnas? Siin meenub paraku valitsuse varasem käkk, kus inimesed said vaktsineerimisaegu broneerida ainult digilugu.ee keskkonnas." Vastus. Vaktsineerimisega seotud küsimusi oskab kindlasti paremini selgitada hea kolleeg Sotsiaalministeeriumist, aga kuna Häirekeskus on Siseministeeriumi haldusalas, siis võin kinnitada, et riigi infotelefon 1247 on inimestele olnud kättesaadav kõigis koroonaga seotud küsimustes, sealhulgas vaktsineerimisaja broneerimisel. Tean, et see number, kui palju Häirekeskus on vahetult aidanud inimestel registreeruda vaktsineerimisele, on kümnetes ja kümnetes tuhandetes. Nii et väga palju on Häirekeskus sellisel juhul aidanud, kui digiteenus ei ole töötanud. Väga suure panuse on Häirekeskuses sellesse tegevusse andnud ka vabatahtlikud. Kui tulla küsimuse esimese poole juurde, siis kõigepealt on oluline korrata, et teenuste kättesaadavus inimese jaoks ei muutu. Kõik teenindused jäävad jätkuvalt avatuks, tõepoolest, kolmel päeval töönädalas. Jätkuvalt saab teha kõiki seniseid toiminguid, lihtsalt tõepoolest, veel kord, edaspidi mitte viiel päeval, vaid kolmel päeval nädalas. Mitte ühtegi teenust ei ole teenindusest välja viidud. Kuna isikut tõendavat dokumenti ID‑kaardi näol on vaja taotleda vaid kord viie aasta jooksul, passi kümne aasta jooksul, siis kliendil on võimalus toimingut pikemalt planeerida, alustada taotlemist aegsasti ja soovi korral teha seda siiski saalis, broneerides näiteks teeninduse külastamiseks aja. Nii nagu varasemalt tõdesin, teeb PPA lisaks prognoositavalt sellel aastal ja järgnevatel aastatel 4000 kodukülastust, et viia teenus ka nende juurde, kes ei saa taotleda e‑keskkonnas või ei saa tulla kohapeale. Mitte keegi ei jää teenindussaali lahtiolekuaegade muutumise tõttu teenusest ilma. Vastupidi, kuna edaspidi saavad teenindussaali töötajad teha rohkem kodukülastusi ja vaadata kiiremini läbi iseteeninduskeskkonnas esitatud dokumenditaotlusi, tekib eeldus kiiremaks teenuse osutamiseks. Küsimus nr 2: "Kas Teil on andmeid vanemaealiste ja erivajadustega inimeste internetikasutuse kohta, mis võiks eeldatavalt olla aluseks PPA kärpekava otsuse Vastus. Nii nagu varasemalt ütlesin, praeguste muudatuste tõttu ei kao ära ühtegi teenust ning arupärijate nimetatud sihtgrupid saavad endiselt teenindussaalis või kodukülastuse kaudu dokumente taotleda. Muudatuste eesmärk on ennekõike soodustada iseteeninduse ja digikioskite kasutamist sihtrühmade seas, kellel selleks võimekus olemas on. Kordan: kliendikäitumine on muutunud ning inimesed otsivad üha enam võimalusi, kuidas toimingud riigiga [suheldes] enda jaoks võimalikult mugavaks muuta. Toon näite. Kui 2017. aastal oli e‑taotluste osakaal 10%, siis viimastel kuudel räägime 50%‑lisest

Kolmas küsimus: "Miks PPA ei ole nõus võtma vastu dokumenditaotlusi olukorras, kus inimene tuleb PPA teenindussaali niigi selleks, et anda sõrmejälgi ja teha fotosid? Tekib justkui kummaline olukord, et teatud kohustuslike toimingute tegemine on teenindussaalis lubatud, aga dokumendi taotlemiseks tuleb tal koju sõita ja esitada oma taotlus(ed) arvutis või tulla tagasi siis päeval, mil teenindussaalis on lubatud taas taotlusi esitada." Vastan. Pean vajalikuks ümber lükata väite, et PPA ei ole nõus võtma kohapeal vastu dokumenditaotlusi. Muudatuste tõttu ei kao ära ühtegi teenust ning jätkuvalt saab teenindustes teha kõiki seniseid toiminguid. Tõsi, klienditeeninduspäevad vähenevad kolmele päevale nädalas, aga ma usun ja tean, et PPA on sel juhul inimlik, ja kui on vajalik võtta

Kui rääkida kodus taotlemisest, siis teatud juhtudel võib tekkida olukord, kus sõrmejäljed ei vaja üldse uuendamist ning sobiva pildi olemasolu korral ei peagi pöörduma teenindussaali enne kui dokumendi kättesaamiseks. Kui siiski on vaja digikioskit kasutada, siis seal on üldiselt väga lühike järjekord. Ka siin oleme otsimas uuendusi, et digikioskid võiksid olla rohkemates kohtades kui ainult PPA teenindussaalis, näiteks erinevate koostööpartnerite juures väljaspool PPA‑d. Paindlike muudatuste juures on oluline, et teenindussaalist endast ükski toiming ära ei kaoks. Neljas küsimus: "Kuidas Teie hinnangul PPA kärpekava otsus mõjutab avalike teenuste kättesaadavust olukorras, kus kiire internetiühendus ei ole jõudnud kõikidesse Eesti maapiirkondadesse? E‑riigi ja e‑teenuste loosungi all ei tohiks inimeste jaoks äärmiselt olulised avalikud teenused muutuda kättesaamatuks." Vastan. Kiire internetiühenduse osas tuleks pöörduda küll ennekõike Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi ministrite poole. Samas kinnitan, et kiire internetiühendus kõikides Eesti maapiirkondades on ka minu jaoks väga oluline teema, mille heaks on tegelikult ju pingutanud kõik, nii eelmised valitsused kui ka praegune valitsus ning pingutavad kindlasti ka tulevased. Mis puudutab teenindussaale, siis ütlen veel kord: ükski toiming ei kao ära ning eesmärk on tõsta e‑taotlejate osakaalu sihtrühmades, kus see potentsiaal tugevalt olemas on. Sellele inimesele, kes ei saa tulla kohapeale, kes on hädas interneti kasutamisega, peab PPA minema koju. Nii et selle muudatusega tekib juurde seda võimalust, et koduteenustega jõuda rohkemate inimeste juurde. Lisan lõpetuseks, et selle muudatuse eesmärk on ühelt poolt otsida tõepoolest ka kokkuhoiukohti, aga nende kokkuhoiukohtade ülim eesmärk on olnud antud juhul see, et ka tõsta nende inimeste palka, kes selles valdkonnas PPA‑s töötavad. Riigieelarvest eraldatud raha oli eelkõige mõeldud eesliinil töötavate politseiametnike palga tõstmiseks. Aga arusaadav on ka see, et teised ametnikud vajavad täpselt samamoodi PPA‑s palgatõusu. Nende inimeste palga tõusuks peab PPA leidma sisemisi võimalusi, muuta organisatsiooni, muuta mingisuguseid tegevusi ja suunata [vabanenud] raha nende inimeste palka. Nagu ma mainisin, palgatõus on nendel inimestel, kes teenindussaalides töötavad, küllaltki märkimisväärne. Nende palk oli varasemalt 1100

Mis te arvate, milline oli esimene aeg? Me ei saa siin omavahel niimoodi debatti pidada, ma ütlen teile, et esimene vaba aeg oli 21. märtsil. See, et inimesed vajavad palgatõusu, on kahtlemata oluline. Kirjas te vastate, et palgad tõusevad enam kui 24%, siin te rääkisite 20%‑st, aga tore, kui tõusevad enam. Te olete ühes valitsuses, kus sama laua taga otsustatakse, et teeninduspunktid on vähem lahti – no ikka parema teenuse nimel, nagu me kuulsime –, ja samas on Transpordiamet Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldusel teatanud, et ühistransporditeenus väheneb. Kas need ei ole vastuolus? Suur aitäh, Aitäh küsimuse eest! Ma ka oma vastuses mainisin, et ID‑kaarti peab üldjuhul taotlema üks kord viie aasta jooksul, passi kord kümne aasta jooksul

kurjast, meie ühiskonda lõhkuvad ja võivad vähendada ka usaldust riigi ja valitsuse vastu. Tahtsin küsida, millised eelarvekärped teie valdkonnas on hetkel veel töös või juba ellu viidud. Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Need otsused tehti ära tegelikult juba eelmisel aastal. Loomulikult, sellises olukorras, nagu meil täna on, tuleb leida väga hea tasakaal ja teha tarku otsuseid, mis on need kohad,

esialgset kärpekava vähendanud. See on väga suur asi ja kindlasti tõstis see turvatunnet nii organisatsioonis sees, siseturvalisuse organisatsioonides, kui ka inimestel väljaspool. lisandus, eelmisel aastal ei lisandunud. Samas, see palgaraha läks väga konkreetsele sihtgrupile, ja on täiesti mõistetav, et ka teiste sihtgruppide palga tõstmiseks tuleb raha leida ja tuleb teha sisemisi muudatusi, mis ei ole mitte kuidagi seotud nii-öelda valitsuse kokkuhoiuga, vaid puhtalt tippjuhtide enda otsusega leida sisemisi vahendeid, et tõsta inimeste palka veel rohkem, kui seda oli võimalik teha

et sisejulgeolek tervikuna ei kannata ja sealsed inimesed saavad väärilist töötasu juurde. Tunnustus ja jõudu tööle! Aitäh teile! Aitäh! Meil on krooniline puudus politseinikest, päästjatest ja piirivalvuritest, Siseministeeriumi analüüsi järgi see üha süveneb. Aga ometigi kavatsete te vallandada koroona või vaktsineerim[atuse] tõttu ja ka kokkuhoiu tõttu väga suure hulga inimesi. Kas teie ei näe siin ohtu meie sisejulgeolekule? Samuti on suletud kaks piirivalvekordonit: Alajõe ja Mustajõe. Viimase ehitus maksis kunagi 15 miljonit krooni ja seal olev radar teist sama palju. Need on täna siis mõlemad miljonilise

põhjus on küll kummaline. Aga kas te peate normaalseks seada meie julgeolek ohtu valitsuse kärpekava tõttu? Just seda see ju kaasa toob. Aitäh küsimuse eest! Hakkan tagantpoolt ettepoole liikuma. Kui me räägime idapiiri ääres olevatest teenistuskohtadest, siis on oluline märkida, et piiri valvavad inimesed, mitte majad. Neid inimesi, kes iga päev piiri valvavad, ei ole olnud varasemalt nii palju, kui neid on nüüd.

valvata tehniliste vahenditega, aga see ei tähenda piiri valvamise vaates, et inimesi võiks olla kuidagi vähem. Nii et veel kord: mitte kinnisvara ei valva, vaid inimesed valvavad ja teevad head tööd.Kui rääkida vaktsineerimisest, siis vaktsineerimine on PPA‑s riskianalüüsipõhiselt kohustuslik põhimõtteliselt kogu isikkoosseisule. Tänase seisuga on

tänaseks lahendatud, siis jaanuarikuu jooksul, ma tean – erinevad tähtajad olid –, need esialgse õiguskaitse lahendused tulevad. Vaktsineerimine aitab kindlasti ja kutsun üles, et kõik inimesed ennast vaktsineeriksid. Vaktsineerimine aitab, et sa põed selle haiguse läbi kergemalt, ei satu haiglasse. See on kindlasti ka väga oluline julgeolekuküsimus. Mis puudutab inimesi, kes töötavad

Siin on ka küsimus, millist palka me suudame maksta. Me leidsime riigieelarvest väga suured summad selleks, et sisejulgeolekus inimeste palka tõsta, nii pääste[valdkonnas] kui ka politseis, eelkõige just miinimumtasandil, kus see palk oli kõige väiksem, ka Häirekeskuse inimestel.

aga ka need inimesed ei saa jääda nii‑öelda keskmise palga mõttes tagaplaanile. Nii et see on selline võrrand, kus on mitmeid lahendusi ja kus on kehvad lahendused. Aga sa pead leidma tasakaalukohad, et hoida inimesi ja leida ka palkade maksmiseks raha.

Aitäh! Kodukülastused ei ole mitte midagi uut, neid on ka varasemalt tehtud. Toon lihtsa näite. Passi jaoks pidi ka varasemalt hõivama sõrmejäljed ja kui inimene viibis näiteks haiglas või hooldekodus ega olnud ise võimeline liikuma, siis PPA läks selle inimese juurde ja hõivas talt koha peal need sõrmejäljed.

ametnikku enam, kui neid Sisekaitseakadeemiast juurde tuleb. Siis räägiti sellest, et tööjõu voolavuse tõttu on peatselt vaja aastas leida enam kui 100 päästjat, aga päästjaks tahtvaid sobilikke inimesi on tööturult võtta poole vähem, 50–55 inimest aastas.

asutuste poolt antud on. Nii et see olukord sellel aastal ja ka järgnevatel aastatel on pisut paranemas, kui me räägime sellest, kui palju Sisekaitseakadeemia

Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Tänase arupärimise sisuline teema on kärped, mida praegune valitsus teeb järjest ja järjest meie inimeste igapäevaelu, toimetuleku, julgeoleku ja teenuste arvel, aga ka tervise ja elude arvel.

Päästeteenus, mis oli siiani inimestele lähemal ja kättesaadavam, liikus neist jälle kaugemale. Avalikkusele kommunikeeriti seda kui võimalust tõsta ülejäänute palka. Tõepoolest, selle tulemusena saigi siseminister tõsta palku, ka kõrgematel politseiametnikel, kaasa arvatud PPA peadirektori palka 6300 euroni. Kolm kõrgemat ametnikku saavad maksumaksjalt nüüd 5000 ja veel mõned 4500 või 4800 eurot.

Kui me räägime operatiivkorrapidajatest, siis operatiivkorrapidaja ei ole see, kes vahetult reageerib päästesündmusele. Selleks on päästekomandod. Päästekomandode võrgustik on meil jätkuvalt selline, nagu ta on olnud aastast 2012. Päästekomandode võrgustik ei muutu, jääb täpselt sama arv ja koos vabatahtlike komandodega tagavad nad ühtse päästevõrgustiku. Kui me räägime operatiivkorrapidajatest, kelle eesmärk on reageerida üldjuhul kolmanda ja neljanda astme päästesündmustele

Jõhvis, Pärnus, Tartus ja Tallinnas operatiivkorrapidajate arv. Seda sellepärast, et need sündmused on koondunud nendesse piirkondadesse. Tõepoolest on ka sellised kohad, kus operatiivkorrapidajate hulk Rõhutan veel kord, et see ei ole mitte kuidagi seotud vahetu esmareageerimisega, see ei ole mitte kuidagi seotud komandodega, see on juhtimistasandite ülevaatamine. Kõikidele inimestele leiab PPA uued ametikohad Päästeameti struktuuri sees. See on see eesmärk, mille poole kindlasti liigutakse. Nii et see teie informatsioon, et kõiki koondatakse, ei vasta tõele.Mis puudutab juhtide palka, siis kui pääste[valdkond] teeb midagi oma organisatsioonis sees, ei saa sealt kuidagi raha liigutada näiteks PPA juhtide palga tõusuks. Aga mis seal salata, ka tippjuhtide palgad peavad olema konkurentsivõimelised ja see ei puuduta PPA-s või Päästeametis ainult tippjuhte, see puudutab täpselt samamoodi ka keskastme juhte. Vaatame näiteks Fontese palgauuringut

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te olete oma nende vaktsineerimisloosungitega veidi ajast maha jäänud. Teie erakonna juht on ajakirjanduses ka teist arvamust avaldanud, soovitan temaga suhelda. Ütleksin ka seda, et ega politsei praegune peadirektor ei oleks kindlasti töölt lahkunud, kui seda 300‑eurost palgatõusu ei oleks toimunud.Aga nüüd teenindussaalide tööaja ümberkorraldamise juurde. Kui mitu töötajat selleks pidi vabastama, et see uus töökorraldus sisse viia ja neid palkasid tõsta? Kas te oskate äkki numbriliselt öelda? Kui suur oli endise kodakondsus‑ ja migratsiooniameti toiminguid tegevate töötajate arv enne seda uut töökorraldust ja kui palju neid nüüd on? Ma

see varastatakse, mis iganes, siis on kibekähku uut vaja. Te võite sellele ka vastata, kuidas see käib.Aga minu kõrvad ajas kikki see, et Tartus suurendatakse – ma olen Tartust – operatiivkorrapidajate arvu. Kas seal on kuritegevus oluliselt

et abi kuskilt ei saa ja kuritegevus kasvab. Kas Tartus on kuritegevus tõusnud? Aitäh küsimuse eest! Päästeameti operatiivkorrapidajad ei ole otseselt kuidagi seotud reageerimisega kuriteosündmustele ja ei ole tegelikult ka päästesündmuste vaates vahetud reageerijad päästesündmustele. Nagu ma ütlesin, 98%‑le päästesündmustest reageerivad päästekomandod. Kui me räägime operatiivkorrapidajatest, siis see on kolmanda ja neljanda astme päästesündmus, millele need inimesed peaksid reageerima. Tõepoolest

erinevalt teistest piirkondadest just kolmanda ja neljanda astme päästesündmuste arv tõusnud. Sellepärast me seal tõstame operatiivkorrapidajate arvu. See ei ole kuidagi seotud kuritegevusega või kuritegevuse statistikaga.Mis puudutab seda vaadet, et kohalikes omavalitsustes tänavavalgustus kas põleb või ei põle, siis olen seda ka varasemalt, ka oma eelmises ametis olles öelnud ja loomulikult ei tagane sellest, et

Lugupeetud juhataja! Hea minister! Ma muidugi ei tahaks sinu nahas olla, et musta valgeks rääkida.

palun! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Minu küsimus ei seondu küll päris tänase teemaga, aga arvestades asjaolude aktuaalsust ma sooviksin teie vastust ja abi teie poolt. Nimelt toimus laupäeval EKRE korraldatud rahumeelne meeleavaldus, kus minule teadaolevatel andmetel toimetati kaks isikut korrarikkumise eest politseibussi. Üks nendest oli mingi punases jopes umbjoobes tegelane ja teine absoluutselt kaine tumedates dressides isik, kes üritas rahva hulgas provotseerida korratusi, mis jäid tema tahtest olenemata lõpule viimata, kuna turvatöötajad, kes olid väga tublid, viisid ta politseibussi.

Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, teie informatsioon vastab tõele. Kahe inimesega oli vaja tegeleda, üks oli joobes inimene suht lava ees ja teine oli tõesti inimene, nagu te ise ka väitsite, kes provotseeris. Tõepoolest, turvatöötajad väga kenasti selle olukorra lahendasid ja selle inimesega politsei vestles, hiljem ta vabastati. Isikuandmeid ma teile kindlasti väljastada ei saa. Koostöö turvatöötajatega oli politseil igati asjakohane, tehti väga head koostööd ja tänu sellele saabki selliseid olukordi alati väga hästi lahendada. teevad vabatahtlikud? Aitäh! See viimane, kellest juttu oli, on provokaator, kes on käinud mitmel meeleavaldusel, kus mina olen osalenud. Mul on kahtlane tunne, et see provokaator on sinna saadetud meelega ja seetõttu ei saa te öelda ka tema nime. Aga minu küsimus on hoopiski väga irooniline, ausalt öeldes. Kas teil on olemas plaan, kas praegusel valitsusel on olemas plaan, millal jäävad järele ainult Päästeameti ja PPA juhtkond ning kogu tavapärast tööd teevad vabatahtlikud? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Vabatahtlike arv näitab riigi tugevust, mitte ei näita riigi nõrkust, kui see oli see, millele te tahtsite viidata. Vabatahtlike suur hulk päästevõrgustikus tagabki koos kutseliste komandodega kogu

positiivse tunde, aga millegipärast ei tekitanud. Pigem on endiselt mure südames. Teenindussaalide tööaeg viiakse viielt päevalt nädalas kolmele. Probleem on seda teravam, et inimestel puudub e‑teenuse hea kvaliteet, politseinike arv väheneb, lisaks halvendab teenuste kättesaadavust Vabariigi Valitsuse kärpeplaanidest tulenev maakondliku ühistransporditeenuse vähendamine, millest on teatanud Transpordiamet. Öösel on paljudes linnades, valdades ja külades tänavad pimedad, sest energia kõrge hind ja kokkuhoid sunnivad tänavavalgustust välja lülitama. Kõik see tekitab inimestes tunde, et riik kaugeneb oma inimestest.Te rääkisite sellest, et teenuse kvaliteet ei halvene. Muidugi ongi vaja teenindussaalide töötajatele maksta kõrgemat palka, nad väärivad seda. Näiteks Viljandimaal teenindussaalis töötavad inimesed teevad oma tööd südamega. Aga ei ole normaalne, et kui täna üritad saada aega teenindussaali,

kuidas inimesed on iseteenindust rohkem kasutama hakanud. No eks nad ole paratamatuse ees, seal ei olegi midagi teha. Teiseks olete öelnud, et eesmärk ei ole väikekohtade väljasuretamine, et ei ole plaanis ühtegi

tea, kuidas toimib koduteenus. Eks tuleb uurida, kui paljudele ja mis tingimustel on valmis PPA töötajad minema koju seda teenust pakkuma, juhul kui näiteks lihtsalt puudub internetiühendus, on liikumisega raskusi, aga ei ole tegemist mingi puudega. Kõik see on inimestel teadmata. Kurb, et need otsused on tehtud kärpimise eesmärgil. Kes saaks olla palgatõusu vastu, sest hea töö eest inimesed vajavad palgatõusu, aga kuidagi tundub, et see palgatõus ei pruugi jõuda nende inimesteni, kes tegelikult seda rasket tööd iga päev teevad. Nii et ma tänan nende vastuste eest, aga süda väga rahule ei jäänud. Eks siis tuleb vaadata, kuidas need asjad edasi toimivad. Aitäh!

nüüd ma sain küll pihta asjale, mis toimub. Alguses mõtlesin, et mida, milles probleem on. Aga nüüd tuleb välja, et Viljandi linnas saab politsei juurde või sinna iseteenindusse alles märtsikuus. Ütlen teile ausalt, et ma kõigepealt mõtlesin, et see on väga lahtisest uksest sisseronimine. Nii sotsiaaldemokraadid kui ka Reformierakond on ju rääkinud sellest, et tahame

välispass. Siis ütlesid ka inimesed, et kuulge, te olete seal Riigikogus, äkki te saate öelda seda, et 16‑aastased võivad ise enda reisidokumendile järele tulla. Ehk ei pea olema seda, et lapsevanem peab võtma endale aja, millal ta sinna läheb. Hea Mart räägib võib-olla nendest probleemidest ja asjadest. Kogu see esmane mure, mis oli, oligi võib-olla see, et jah, päästjad ütlesid, et ei ole päris mõistlik, kui sa lähed suitsuandureid kontrollima, aga kui tuleb signaal, et maja põleb, siis see ekipaaž ei saa minna, sellepärast et nad on juba hõivatud seal või nad teevad lasteaias ennetustööd. Lasteaias peaksid raudselt käima mingid vabatahtlikud näitlejad,

aga ma arvan, et see on sellest, et väga paljud inimesed peavad õigustama, miks nad töötavad selles ametis, ja just need, kes ei ole eesliinil. Sellepärast nad tulevad võib-olla äärmiselt uute lahendustega välja ja tahavad mõelda, et miskit seal on. Kui ma kuulen, et pritsumeestele pannakse nüüd veel ülesandeid ja kohustusi juurde, siis see on kuidagi nagu liig. Ehk üks hea ja mõistlik riik hoiaks ettevalmistatud inimesi ikka selleks üheks asjaks ja siis need teised inimesed oleksid toetav personal, aga mitte nii, et kõik teevad kõike. Siis võiks teha sihukesi laupäevakuid. See ongi hea küsimus, et kui su mõni dokument on aegunud, aga sa töötad Soomes, siis mil moel sa seda teha saad. Toon teile lihtsa näite. Ühes väikeses linnas on kolm apteeki ja kõik need kolm apteeki on lahti kella üheksast kuni kella

härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ega mul ei olnudki plaanis sõna võtta, sellepärast et endise sama tooli täitjana ma tunnen nagu teatud respekti mantlipärija ees, ma tean, mis on probleemid ja kui rasked lahendused seal on. seal on. Aga mul riivas väga tõsiselt kõrva see, kui härra minister ütles, et ega hooned ei valva piiri, valvavad inimesed. No miks need hooned siis ehitati omal ajal, miks neid hooneid siis ehitati Eesti Vabariigi piirile ja kontrolljoonele, ükskõik kuidas me seda nimetame, omal ajal oluliselt rohkem, kui neid tänasel päeval vaja läheb? Aga väga lihtsal põhjusel: et pakkuda inimestele töötingimusi, et oleks baas, kus paiknevad teatud tehnilised vahendid, kus paiknevad puhkeruumid,

Selline hämamine ei ole väga soliidne. Ega me ei saa rahul olla nende vastustega. Vastused olid ette kantud reipalt ja veenvalt, aga nagu ütles ka eelkõneleja sotsiaaldemokraatide poolt, Helmen Kütt, mõru maik jäi suhu, sest räägitakse musta valgeks. Äsja just ilmus uudistesse päästjate äärmiselt rahulolematu kiri kiri või nende rahulolematust peegeldav artikkel. Ei ole inimesed rahul sellega, ei ole päästjad rahul sellega, tegelikult ei ole ka politseinikud sellega Minu ministriks oleku ajal, vahetult enne seda, kui ma lahkusin, oli meil kantsler Lugnaga laua peal plaan, kuidas ühtlustada kogu Siseministeeriumi ametiasutuste palgapoliitika ja palgasüsteem. Kõige keerulisem muidugi on see politsei puhul, kõigi nende astmete ja staažide ja muude asjadega, ma ei hakka siin takerduma üksikasjadesse. Aga me töötasime põhimõtteliselt välja skeemi, kuidas see saavutada, et ei oleks nii, et on politseiministeerium, kus päästjad on pooleteramehed ja vaadaku ise, kuidas hakkama saavad, et ei oleks nii, et on politseiministeerium ja ülejäänud asutused on vaesed sugulased, kes sõltuvad sellest, et kõige suurem vend peab saama alati kõige suurema tüki ja tühjaks sööma ka Väikese Peetri leivakotid ja pärast muidugi mugima edasi oma. Kahjuks, ma olen aru saanud, seesuguseid pingutusi palgasüsteemi ja töötingimuste ja kõige muu ühtlustamiseks praegu ei ole. Võib-olla ma eksin, võib-olla on, võib-olla ei ole see meieni jõudnud. Oleks hea, kui oleks nii. Kuhu me siis niimoodi jõuame? Kolleeg Breivel küsis, kuhu me niimoodi jõuame. Ega me vastust ei saanud, et kuhu me niimoodi jõuame, aga me ju näeme, kuhu poole sihitakse. Sihitakse selle poole, et võimalikult võimalikult palju ülesandeid oleks üle antud vabatahtlikele. Ma olen täiesti nõus, et vabatahtlikud näitavad ühiskonna tugevust, vabatahtlikud näitavad ühiskonnaliikmete patriotismi ja soovi panustada selle ühiskonna turvalisusesse ja toimimisse. Aga me ei saa ju panna kõiki ülesandeid vabatahtlike õlgadele. Peab olema tugev struktuur, mille külge vabatahtlikud on liidendatud, vabatahtlikud on toetav jõud, mitte see jõud, millel on põhiosa.

ja merepääste suruda vabatahtlike kaela, kellel ei ole – isegi kõikidel vabatahtlike üksustel ei ole, vähemalt paar aastat tagasi mõnel ei olnud – oma alust, rääkimata sellest, et kõikidel oleks olnud korralikud merekindlad alused. "Lükkame vabatahtlikele, lükkame politsei tegevuse suuresti vabatahtlikele!" Ja mis tähendavad koduvisiidid? Toome võrdluse. Mul abikaasa kõrvalt ütles, kas see tähendab seda, et, ütleme, kirurgid hakkavad käima koduvisiitidel, aga plaanilised operatsioonid, rasked operatsioonid, lükkame edasi, [patsiendid] internetis registreerivad ja vaatavad, et kui elavad, siis võib-olla aasta pärast selle saavad. Nii ei saa ju. Siin on ju totaalne loogikaviga, totaalne loogikaviga. Kui te ei saa aru sellest loogikaveast Siseministeeriumis ja PPA‑s, siis on asi väga pahasti. Riik ei saa igalt poolt lahkuda ja jätta kõike kodanike õlgadele. Aga riik lahkub igalt poolt kogu aeg. Me ääremaastame riikliku kohaloleku vähendamisega suurt osa Eesti Vabariigi territooriumist ja jätame kättesaadava, kohapealse teenusega suure osa inimestest teenindamata. Suurepärane näide on see, et omal ajal, kui meil oli palju valdasid, oli Eesti Vabariik, noor Eesti Vabariik, taasiseseisvunud Eesti Vabariik nii rikas, et igas vallas oli oma politseikonstaabel. Igas väikeses vallas oli oma politseikonstaabel. Varsti nad kadusid ära. Nüüd me paneme isegi juba väikelinnade politseijaoskonnad kinni, need on ammu juba sõidavad kuskilt kaugelt. Väga ilus põhjendus on, et on tänapäeva sidevahendid ja tänapäeval on elu edasi läinud. Kindlasti on, kindlasti on see operatiivsust suurendanud, aga see ei võiks tähendada seda, et päästjaid, politseinikke või muid riigiametnikke ei ole piisava tihedusega Eesti Vabariigi territooriumil ja teatud hulga inimeste kohta olemas ja nad ei ole kättesaadavad. Siin on loogikaviga. Ei ole niimoodi, et tõmbame koomale. Lugupeetud siseminister! Teede hooldamise pealt raha kokkuhoid on juba käesoleva aasta algul meile maksma läinud terve hulga inimelusid. Kas kokkuhoid, kas rahanumber on olulisem kui inimeste elu ja tervis? Need koledad avariid, kus rekad on kokku sõitnud, kus inimesed on täiesti lömastatud, need koledad avariid on juhtunud sellepärast, et teehooldus ei vasta liiklustihedusele ja nendele nõudmistele, mis on vajalikud selleks, et meil ei oleks niisuguseid koledaid inimohvreid. Ma siiralt koputan teie südametunnistusele, härra minister – ma tean, et see on teil olemas te valitsuses võitleksite nende hullude kärpekavade vastu ja tooksite argumendina lauale inimeste elu, tervise ja heaolu. Aitäh! Aitäh, austatud aseesimees! Hea minister! Lugupeetud kolleegid! Kahju küll, aga ma pean ütlema, et nii eluvõõrast juttu ei ole ma ammu kuulnud, kui ma kuulsin siseministri ettekandes ja vastustes arupärimisele.

aga kättesaadavus ei muutu, see on sama hea nagu enne. Uskumatu! Laupäeviti teenust ei saa juba ammu, ei saa Transpordiametist, ei saa PPA teenuspunktidest. Kas tõesti teenuse kättesaadavus ei ole muutunud? Ma ei tea, mismoodi peaks need inimesed teenust saama, kes tööpäevadel tööl käivad. "Kättesaadavus ei muutu." "Keegi ei jää teenusest ilma." Mina julgen väita, et jääb küll. Ma toon näite Rapla maakonna baasil. Rapla linn kui selline on maakonnakeskus.

aga teenust, kui minna läbi kas autoregistrist või PPA punktist, ei ole võimalik saada, sest laupäeviti seda ei pakuta. Aga kättesaadavus ei ole ju muutunud, sellega on sama hästi kui enne, ütleb minister selle peale. "Kliendikäitumine on muutunud, see on põhjendus, miks me neid asju teeme, miks me muudame neid asju." Loomulikult on kliendikäitumine muutunud. Kui me paneme teenuse kinni, inimene ei saa enam teenust, siis ta nutab nutab ja läheb seda teist teed pidi. Aga kõigil inimestel, ka suhteliselt noortel inimestel ei ole võib-olla nii hea – mitte võib-olla, vaid ei olegi nii hea – arvuti kasutamise oskus, et nad saaks hakkama sellega, et saaks kõik taotlused ära tehtud. Ma ei ole selle vastu, et on olemas progress ja asjad muutuvad, Ma olen sellega täiesti nõus. Aga neid asju tuleb teha sedasi, et inimesed saaksid nendega harjuda. Inimesi tuleb nügida selliselt, et neil oleks aega harjuda, mitte lõpetada ära teenuse pakkumine ja siis öelda, et midagi ei ole muutunud. Või siis see, et eesmärk on soodustada digiteenuste kasutamist. Tule taevas appi!

Siis oli sama lugu, et tohutu edulugu, näete, kõigis kohtades, kus me oleme need kinni pannud, on inimesed hakanud palju vähem kohal käima ja tohutult on tõusnud digiteenuste kasutamine. No kellele me sihukest jama ajame? Loomulikult, inimene peab kuidagi oma teenuse kätte saama, kui me teeme talle võimatuks seda kätte saada füüsiliselt. Või siis see, et sularahas maksta ei saa. No kas me nimetame seda ka nii, et midagi ei ole muutunud? Kõik inimesed ei kasuta veel pangakaarte

Uskumatu jutt! Igaüks tehku siit omad järeldused, aga minu arust väide, et teenuste kättesaadavus ei muutu, on ministri suust lausvale. Aitäh! Raimond Kaljulaid, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Minu ettekanne nii kirglik ei ole kui eelkõnelenud kolleegil, aga eks ma mõistan tema pahameelt.

Loomulikult, inimesed siiamaani, vanemad inimesed, tulevad tänaval vastu, tuletavad meelde ja ütlevad, et tooge see PPA meile siia tagasi, et see oleks hea asi, mida riik võiks teha.

Nüüd digiteenused. Muidugi, see on hea asi. Mina viimati taotlesin passi, sain selle digitaalse taotluse tehtud, ma ei tea, kahe minutiga, käisin pärast Tammsaare teel järel, järjekorras peaaegu aega ei läinudki. Oli väga mugav, aga samas muidugi kõik inimesed ei soovi ja ja ei oska ning paljudel on keeruline neid kasutada. Aga tegelikult selle tänase diskussiooni juures me peame aru saama, et oluline on laiem pilt. See on see, mis puudutab kärpeid, ja see on see, mis puudutab õhukest riiki, millest me oleme rääkinud mitte aastaid, vaid aastakümneid. Tegelikult te ju ka kuulsite ministri vastusest, et ega midagi ei ole muutunud. Riigikontroll 2020. aastal tõdes, et politseinike arv väheneb ja neid ei tule piisavalt juurde. On väga hea, et minister on leidnud omavahenditest võimalusi seda tellimust suurendada, aga selge see, et see ei ole ju kestlik lahendus. See ei ole see, mis lahendab selle probleemi ära.

Kõiki neid valdkondi ja nende töötajaid puudutab see, mis praegu majanduses toimub. Kui meil palgakasv on tõepoolest praegu päris suur, Statistikaameti viimastel andmetel ligi 8%, siis hindade tõus on jällegi üle 12%.

julgeolek, tegelikult ka meditsiin, tegelikult ka haridus Eestis püsib nende inimeste, kes seal töötavad, tohutul missioonitundel ja pühendumusel, millega nad oma tööd teevad. Ka riigikaitse, ma arvan. Kindlasti need inimesed, kes selles valdkonnas töötavad, ongi tõelised Eesti patrioodid. Ma arvan, enamik teebki seda tööd sellepärast, et nad tahavad muu hulgas olla oma riigile kasulikud.

sest õhuke riik, mille me oleme ehitanud, ei suudagi tagada inimestele kindlustunnet, ta ei suuda tagada julgeolekut, ta ei suuda tagada tervist ja haridust pikas perspektiivis. See on võimatu. Kuni ka siin Riigikogus ja valitsuses püütakse lihtsalt igapäevaste muredega toime tulla ja peidetakse pea liiva alla ja strateegilisi suuri valikuid tegelikult ei soovita ega suudeta teha, ei suudeta neid endale selgeks teha, siis läheb olukord ainult hullemaks.

jaa. Palun! Kolm minuti lisaaega. Siis tuleb kõigile meelde, et politseinikud on väga vajalikud. Nii nagu kaks aastat tagasi olid mõned kuud, kui kõik Eesti inimesed mõtlesid suure tänutundega meditsiinitöötajatele.

kelle seis ei ole kõige parem, ja siis kõik ütlevad, et jah, see peaks olema parem, aga ei juhtu jälle mitte midagi. See on nagu see probleem.Kui rääkida valikutest, mis need siis on? Täiendavad tulud, maksureformid – neid ju ei saa teha, sellepärast et ka siin Riigikogus pingiridade kaupa saadikud ütlevad, et ei mingeid maksumuudatusi, unustage ära, maksudega ei mängita. Muude kulutuste vähendamine – milliste kulutuste, riigikaitsekulutuste või? Kultuuri alarahastamine? Kust te võtate selle raha? Need on tõsised asjad ja tegelikult peaks neist tõsiselt rääkima. Selles mõttes ma tunnustan kolleege, kes selle arupärimisega kaasa tulid ja selle teema lauale panid. Ma arvan, et me peame siin saalis neid arutelusid jätkama ja lahendusi leidma. Ministrile soovin tema tähtsas ja raskes töös jõudu. Selles keegi ei kahtle, et minister teeb oma tööd südamega ja pühendumusega. Aitäh! Kas minister soovib sõna? Palun, siseminister Kristian Jaani! et ei jääks kõlama ainult kärpimine ja kokkuhoid. Tõepoolest, algselt oli kokkuhoiukava suurem, kui ta lõpuks oli. Me vähendasime kokkuhoiueesmärki päris oluliselt. Riigieelarvest tulid päris olulised summad sisejulgeolekus palkade tõstmiseks, mida varasemalt tegelikult, eelmisel aastal näiteks, ju ei olnud. Jah,

Turvatunne ei tohi kahjustuda. Meil on julgeolekukeskkond täpselt selline, nagu ta on. Aga tuleb leida ka vahendeid töö ümberkorraldamiseks ja inimeste väärtustamiseks, lisaks riigieelarvest tulnud rahale leida ka nii-öelda sisemised Riigieelarvest me oleme leidnud päris suured summad piiri ehituseks, täiendavalt üle 22 miljoni, ja eelmisel neljapäeval [vastu võetud] julgeolekupakett mittesõjaliste arendusvajaduste kohta, mis puudutavad sisekaitset, on 33 miljonit. Nii et väga palju on tehtud. Selle taga on muidugi inimesed ja inimesed peavad saama ka väärilist palka. Veel kord: sai riigieelarves [summat] tõstetud, aga pidi leidma täiendavaid vahendeid organisatsiooni sees. Lõpetuseks. Eesti on digiriik ja digiteenuseid tulebki pidevalt arendada. Kui inimesel ei ole võimalust minna kohapeale, näiteks ei sobi talle aeg, siis tal peab olema võimalus saada see teenus kätte digiteenuse abil. Miks me siis neid teenuseid arendame, kui me teiselt poolt ütleme, et neid polegi vaja? Aga ma olen nõus, et see peab olema tasakaalus. Kui inimene ei saa digiteenust kasutada, siis peab alati jääma ka see võimalus, et ta läheb kohapeale. Ühtegi teeninduspunkti ei suleta, see on oluline.

televaatajad, hea rahvas, kes te vaatate praegust ettekannet! Olete te tähele pannud väga huvitavat asja, et alates selle aasta algusest on peavoolumeediast tulnud väga huvitavaid uudiseid? Näiteks kirjutas ERR 20. jaanuaril, et Ühendkuningriik leevendab koroonapiiranguid, lisaks muule kaotab maskikohustuse ja lõpetab ka koroonatõendite nõudmise. Samas ka peaminister teatas, et piiranguid leevendatakse, kuna valitsust nõustavate teadlaste hinnangul on omikroniga kaasnenud nakatumislaine tipp möödas. Täpselt samal päeval tuli ERR‑ist uudis, kus Irja Lutsar teatas, et koroonatestiga võiks inimesi ka üritustele lubata, ja päev hiljem teadusnõukoja juht Toivo Maimets teada, et Terviseamet ja teadusnõukoda esitavad teisipäeval valitsusele hinnangu, mille alusel võiks hakata piiranguid leevendama. Huvitav, väga huvitav, mis toimub? Aga tegelikult on selle taga puhas hirm. Hirm on see, mis sunnib selliseid avaldusi tegema. Asi on selles, et Ühendkuningriigis on

ja ka testimise objektiivsuse. Huvitav on see, et doktor White ei leppinud selle asjaga, läks kohtusse ning võitis kohtus. See on kaasa toonud selle, et

ja asitõenditega süüdistuse, et tuvastada võimalik kuriteokoosseis. Süüdistus kätkeb väga ränki asju: ametiseisundi kuritarvitamine, ametialane võimuliialdus, raskete kehavigastuste tekitamine, vandenõu mürgiste ja kahjulike ainete manustamise tagajärjel surma põhjustamine ettevaatamatusest, tahtlik tapmine, korruptsioon, pettused, väljapressimine, mõrv. See loetelu läheb väga pikaks. Aga asi on ikkagi arenema hakanud ja enamikus politseijaoskondades kogutakse praegu tõendeid. Lisaks sellele võetakse vaktsineerimise ohvritelt ka tunnistusi, mille tulemusel on osa vaktsineerimiskeskusi tunnistatud kuriteopaikadeks. Muuseas, süüdistus on esitatud ka Ühendkuningriigi valitsuse ministritele, riigiteenistujatele, ka ajakirjanikele ning meediakanalitele.

Inimestele öeldakse, et koroona on siin, et jääda, ja me peame kõik õppima sellega elama, mis on sisuliselt õige. Aga see ei tohiks muidugi nende tegude toimepanemise kaasosalisi mitte mingil juhul vastutusest vabastada. Nii et head Tanel Kiik, Irja Lutsar, Joller, kõik arstid, kes te olete vaktsineerimist propageerinud, samuti koolijuhid, kes te nõuate koolides maskide kandmist, samuti turvamehed, kes te olete vägivalda kasutanud inimeste vastu, ja muidugi ka lugupeetud Arkadi Popov, kes te olete nimetanud vaktsineerimisvastaseid mõrvariteks, tuletan teile ühte asja meelde: Nürnbergi protsessil ei aidanud sõjakurjategijaid selline lause, et ma täitsin käsku. See ei aidanud mitte kedagi. Nii et tasumise tund on tulemas. Aitäh! Head kolleegid! Head Eesti inimesed! Täna võttis Euroopa Liidu asjade komisjon ratsarünnakuga vastu seisukohad rohepöörde ja "Eesmärk 55" kohta. Ühe enamhäälega kiideti valitsuse seisukohad heaks. Kahjuks suurde saali täiskogu ette see debatt ei jõudnud. Mina ja Urmas Reinsalu, kes komisjonis esindasid Isamaa Erakonda, ei toetanud valitsuse seisukohti, kuna mitmete punktidega ei saanud nõus olla ja hääletamine toimus paketina. Arvestamata jäid Euroopa Liidu kliimapaketis Eesti rahvuslike huvide kaitse toetusrühma ettepanekud ning kaasamata oli terve hulk huvirühmi.Järgnevalt toon ära mõned seisukohad, miks ma ei saanud valitsuse pakutut toetada.

Ja küll siis aastal 2035 imestatakse, kes olid need, kes sellised seisukohad heaks kiitsid. Valitsusele sai tehtud ettepanek, et volitus läbirääkimisteks oleks tingimuslik, kuni mõjuanalüüs saab tehtud. Paraku lükati see ettepanek tagasi.CO2‑kaubandus vajab põhimõttelist ümbervaatamist. Täna on kujunenud CO2‑kvoodist pigem fiskaalinstrument, mitte vahend keskkonnasäästlike lahenduste soodustamiseks. Kui algselt pidi olema 25 eurot tonni eest, siis eelmise aasta alguses ületas see juba 30 eurot tonni eest ning jõudis aasta lõpuks ligi 90 euroni tonni Täna spekuleeritakse juba arvuga 160 eurot tonni eest. Just sellisel tasemel ennustatakse tippu, kuhu CO2hind võiks 2022. aastal jõuda. Sai tehtud ettepanek, et senine kõikuv CO2saastetasu määr asendataks stabiilse määraga. See lükati tagasi. Maakasutuse ja metsanduse valdkonnas on Eestile pandud täiesti ebaõiglane kohustus süsiniku sidumisel. Väga tagasihoidlik on ettepanek süsiniku sidumiseks nendes riikides, kus metsa kasvatamisele erilist tähelepanu ei pöörata, eelistatakse näiteks sigade, tulpide või viinamarjade kasvatamist. Samas ei tõusnud kohustus ka tõelises metsariigis Soomes, Eestis aga tõusis see peaaegu neli korda. Vabariigi Valitsus on seisukohal, et Eestile pakutud eesmärgiga siduda 2,5 miljonit tonni CO2ekvivalenti ei saa olla nõus. Aga kui sai pakutud, et hoiame metsariigi Soomega ühte joont ja jääme Eesti tänasele tasemele ehk seome 0,7 miljonit tonni CO2, siis sellega nõus ei oldud. See peegeldab lihtsalt valitsuse nahahoidlikku suhtumist. Kui läbirääkimistel saavutatakse kokkulepe tasemel 2 miljonit tonni CO2sidumist, siis võib tagasi tulla justkui kilbiga: kraabiti 0,5 miljonit tonni esimesest ettepanekust maha. Ei! Kõikidel juhtudel, mis ületavad tänast taset, on valitsus läbirääkimistel läbi kukkunud ja tulnud tagasi kilbita. Tänane ettepanek sisaldab uute sisepõlemismootoriga sõiduautode ja väikeste veoautode kasutusele võtmise keeldu aastaks 2035. Ettepanek see kõrvale jätta, sest meil pole vähimatki teadmist ja arusaama, millega me siis liikuma hakkame, lükati tagasi. Eesti on olnud siiani väga tubli. Eesti on vähendanud CO2taset 64% kokkulepitud algpunktist. Euroopa keskmine on 41%. Eeltoodu ei ole võitlus puhtama looduskeskkonna ja parema kliima vastu, vaid võitlus maaelu eest, ja mitte ainult maaelu, vaid terve Eesti riigi eest. Ma rõhutan sõna "terve" selle sõna kõikides tähendustes: terve Eesti riigi eest. Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes te veel vaatate või kuulate! Mul oleks soov teha kahte asja: kiita peaministrit ja valitsust ning esitada mõned küsimused. Peaks olema nii, et kui asjad on mingil moel valesti, siis on kriitika kohane, ja vastupidi, kui asjad on hästi, siis on korrektne avaldada kiitust. Ma arvan, et see otsus, otsus, mille valitsus hiljuti vastu võttis – 300 miljonit erakorralist rahastust laiapindsele riigikaitsele –, on üks õigeaegne ja hea otsus, sisuline tugev sõnum. See, et sellele lisandus initsiatiiv USA vägede kohaloleku suurendamiseks, kinnitab, et on mingi momentum tekkinud, ja samuti on lisandunud aktiivne Kaitseministeeriumi hangete teostamiseks. Kriitika puhul peab olema midagi valesti, aga kui on hästi, siis tuleb kiita, ja antud hetkel on valitsus ja peaminister seda kiitust väärt.Muidugi tekivad mõned mõtted. Kui asi on jõudnud selleni, et meil on vaja erakorralisi samme, siis tõenäoliselt on planeerimisotsused ja planeerimisprotsess olnud ajale mittevastavad ja siin oleks kohane mingi ülevaade Teiseks. Riigikaitseteemad on üldiselt paremini lahendatavad ja arutatavad sobival, tihti piiratud piiratud koosolemisel või nõupidamisel, kas komisjonis või töögrupis. Aga mõnikord hakkab mingi teema elama oma elu ja hetkel on selleks saanud õhutõrje. Kaitseväe juhataja oma artiklis Postimehes 27. oktoobril heitis ette, et mõned riigikogulased on algatanud pöördumise Vabariigi Valitsuse poole ja kahetsusväärsel kombel ei ole nad temaga See ei ole korrektne. Aga ta ütleb ka, et ei ole konsulteeritud kaitseministriga. See ei ole korrektne. Õnneks Kaitseväe juhataja hiljem laupäevases postituses Facebookis lükkas selle ümber, kui ta kirjeldas,

Esiteks on selline olukord, kus keegi tahab riigikaitsesse rohkem panustada ja otsib selleks vahendeid, aga keegi, kes vastutab selle elluviimise eest, otsib seletusi, kuidas seda mitte teha. See ei ole hea. Kui iga okas loeb, siis loeb ka iga okka panus, olenemata sellest, mis tasandil ta on. Demokraatlikus riigis toimivad asjad nii, et on seadusandlik võim, täidesaatev võim ja täidesaatva võimu asutused. Kui Riigikogu riigikaitsekomisjon on konsensuslikult teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku, et leida lahendused, kuidas on loodud õhutõrjevõimekus aastaks 2025, siis pärast seda ei peaks igasugused sellised arutelud, või nagu Kaitseväe juhataja ütleb, sellised tülid olema võimalikud. Aga küsimused. Kas me kujutame ette, et meie hea liitlase USA staabiülemate komitee juht ütleb, et Washingtoni õhukaitse ei ole talle oluline,

kui õhukaitse kaitseb Tallinna, siis see ei lähe kokku sellega, et väed sõdivad mujal. See ei ole kohane. Kompanii saab ülesande pataljonilt, pataljon brigaadilt, brigaad Kaitseväe juhatajalt ja Kaitseväe juhataja saab ülesande Vabariigi Valitsuselt, kes omakorda saab eesmärgid Riigikogult. Nii et on küsimus: kui Kaitseväe juhataja arvab, et Suur-Tallinna õhukaitse ei ole Kaitseväe ülesanne, siis kelle ülesanne see on? On meil vaja teist kaitseväge? Ega ometi ei arvata, et seda teeks näiteks mupo? Nii et küsimus jääb, kelle ülesanne on õhukaitse Tallinnas, mis on meile ääretult tähtis igas mõttes. Aitäh!